Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Sedmu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 112 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 162 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? (Da.)Reč ima Samir Tandir.Izvolite. Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, koleginice i kolege narodni poslanici moje pitanje je upućeno Ministarstvu poljoprivrede. Zanima me šta će preduzeti povodom neselektivne seče šuma u Sandžaku koje proizvodi ogoljevanje tla i uništavanje tokom eksploatacije lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva?Pre nego što uđem u obrazlaganje postavljenog pitanja, želim da svim Muslimanima u Republici Srbiji čestitam mesec Ramazan, mesec posta koji je danas nastupio. Čestitku takođe upućujem i vrhovnom poglavaru Muslimana u Republici Srbiji muftiji Mevludu Dudiću i svim imamima.Što se tiče pitanja moram da istaknem da se ranije u vezi seče šuma vodilo računa da se to radilo planski, da smo imali i pošumljavanje, da se vodilo računa da ne dođe do erozije, da se to ne radi u naseljenim mestima, da se ne ugrozi život ljudi, pogotovo na selu, da se ne ugroze naši vodni izvori.Nažalost, moram da primetim da u poslednjih nekoliko godina se to radi neselektivno, da javno preduzeće i njihove podružnice, njihov menadžment isključivo ima jednu trku za ostvarivanjem profita po svaku cenu.Šume su bogatstvo naše zemlje, ali šuma u Prijepolju prvenstveno pripada ljudima u Prijepolju i oni moraju da je čuvaju i da je neguju i da je štite. Šuma u Tutinu prvenstveno pripada ljudima u Tutinu i oni moraju da je čuvaju, da je neguju i da je štite, jer džaba mi pričamo ovde o razvoju poljoprivrede ako uništimo šume. Šta će biti sa najboljom našom zemljom koju će da speru kiše? Šta će biti sa našim stočarskim fondom? Džaba mi pričamo ovde o Ministarstvu za selo, o Ministarstvu za demografsku politiku ako uništimo naše šume koje doslovno znače naš život?Bogatstvo koje smo dobili od naših predaka, prirodna bogatstva, dužni smo da ih čuvamo, da ih negujemo i da ostavimo našoj deci i generacijama koje dolaze. ovakav tempo uništavanja šuma u Sandžaku sigurno nećemo imati ništa. Da im ostavimo pitanje je ko će ostati tamo da živi. Iz tog razloga upućujemo ovo pitanje i sada je zaista zadnji zadnji trenutak da se reaguje da ne bi situacija eskalirala i to ne smemo dozvoliti.Drugi problem koji proizilazi iz ove neselektivne seče šuma jeste uništavanje lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva. Znači, na primer, lokalna samouprava Prijepolje izdvoji 100 miliona dinara godišnje iz svog budžeta, iako je nerazvijena, devastirana opština. Tako rade i druge susedne opštine da bi napravili te puteve do seoskih područja, da bi ljudi ostali da žive na selu, da bi razvijali našu poljoprivredu.Šta se dešava kada naiđe jedan kamion od 50 i 60 tona koji eksploatiše šumu? On uništi taj put. Javno preduzeće beleži rast prihoda, menadžment ima benefite od svega toga, a oni ljudi koji su 10, 20 ili 50 godina čekali put, njihov put je uništen i ne radi se samo, poštovane kolege, ovde o uništavanju samo asfaltiranih puteva. Radi se i o uništavanju atarskih puteva. Lokalna samouprava, Ministarstvo poljoprivrede izdvajaju značajna sredstva za sanaciju atarskih puteva do naših malinjaka, do drugih poljoprivrednih kultura, ali kada naiđe jedan kamion koji je nosivosti 50 ili 60 tona on sve to uništi. Šta moramo preduzeti?Znači, pod hitno mora se zaustaviti neselektivna seča šuma, mora se promeniti pristup, on mora biti odgovoran, mora se pod hitno zaustaviti eksploatacija šuma u Sandžaku i krenuti u plansko

iz Novog Sada, iz novinsko-izdavačke kuće „Mađar So“ koja izdaje i štampa jedini dnevni list na mađarskom jeziku u Srbiji. Ove godine beležimo 77 godina kontinuiranog izlaženja lista „Mađar So“ koji je jedan od stubnih institucija za očuvanje identiteta jezika i kulture vojvođanskih Mađara.Uz redakciju značajan sektor naše medijske kuće je i štamparija „Forum“ koja je osnovana 1957. godine.

Veoma smo ponosni i na to što već blizu 40 godina izrađujemo višemilionske tiraže poštanskih marki za „Poštu Srbije“. Problem sa kojim se u poslednje vreme suočavamo je obezbeđivanje stručnog kadra u oblasti štamparstva.Kao što je poznato, model dualnog obrazovanja u okviru kojeg učenici srednjih škola usvajaju praktična i primenjiva znanja u realnom radnom okruženju je regulisan Zakonom o dualnom obrazovanju. Na osnovu dosadašnjeg iskustva kroz saradnju sa Tehničkom školom „Mileva Marić Ajnštajn“ iz Novog Sada koja u mnoštvu obrazovnih profila obrazuje i tehničare štamparske i grafičke struke, kao i na osnovu iskrenih i otvorenih razgovora sa privrednicima mišljenja smo da se kroz izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju situacija može popraviti.Ovom prilikom molimo Ministarstvo da nam pruži informaciju da li četiri godine nakon početka primene zakona razmišlja o njegovoj dopuni i izmeni? postoji inicijativa stručnih škola za izradu identičnog plana i programa nastave i učenje za obrazovni profil koji se može školovati po klasičnom školskom sistemu i po sistemu učenja kroz rad u kompanijama.To rešenje bi omogućilo da tokom školovanja učenici pronađu kompaniju sa kojom bi sklopili ugovor kako bi se školovali po dualnom sistemu, a kompanije bi imale mogućnost da odaberu za sebe određeni broj učenika koji bi se školovali po tom sistemu. Prilikom sklapanja ugovora treba ostaviti mogućnost raskida, bez posledica za bilo koju stranu, ukoliko jedna od strana nije zadovoljna međusobnom saradnjom. Učenici koji nemaju ugovor sa kompanijama, školovali bi se po klasičnom sistemu.Na

i omoguće sebi lakše zapošljavanje.Nadalje, smatra li ministarstvo opravdanim povećanje praga upisa za četvrti stepen stručnih škola na minimalnih 55 bodova? Naravno, sve sa ciljem povećanja konkurencije među učenicima i motivacije za postizanje boljih rezultata u učenju, kako bi sklopili ugovor sa kompanijama i sebi otvorili put ka zapošljavanju.Na kraju, da li je moguće pojednostaviti postupak za dobijanje licence za instruktore i omogućiti da obuku za licencu i izdavanje licence instruktorima kompanija vrši škola koja sklopi ugovor o dualnom obrazovanju sa tom kompanijom? Mi u poslaničkoj grupi SVM verujemo da izneta pitanja mogu pomoći da se dođe do što boljih rešenja

danas je za Srbiju jedan od najznačajnijih dana, rekao bih. Pred Savetom bezbednosti, odnosno pred celim svetom danas se brani Kosovo i Metohija jedan od najznačajnijih nacionalnih i državnih interesa, to je suverenitet i teritorijalni integritet

izuzetno važnu diplomatsku aktivnost u odbrani naših nacionalnih i državnih interesa, što je i u prethodnih šest meseci veoma uspešno radio gospodin Ivica Dačić, tadašnji ministar spoljnih poslova, danas predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.Nažalost, istovremeno, ovde se nastavljaju svakodnevne provokacije nove ekipe iz Prištine, tako da brinemo šta bi mogao biti njihov sledeći korak, obzirom da pokazuju da su spremni apsolutno na sve. To potvrđuje i njihova aktivnost ovih dana u kojima učestvuju i neki drugi predstavnici privremenih institucija, ali i Albanci na jugu Srbije.Najpre je Aljbin Kurti u oči izbora na KiM, podsetiću, najavio da će uvesti recipročne mere za Srbiju, a sada najavljuje recipročne mere prema svim drugim državama koje ne žele da priznaju suverenitet Kosova. Pretpostavljamo da Kurti na ovaj način pokušava da ucenjuje ne samo države koje nisu priznale tzv. Kosovo, jer to nije po međunarodnom pravo, već samu EU.Još dalje EU.Još dalje je ovih dana u pretnjama išao i direktor inspekcije u Kosovskoj Mitrovici, pripadnik Samoopredeljenja Aljbina Kurtija. On je izjavio da će se KiM ujediniti sa Albanijom, ako treba i puškama, kao da se on o tome pita. Ovako ratnohuškački govor sigurni smo nije put za rešavanje pitanja KiM o čemu Srbija ima krajnje korektan odnos prema evropskim posrednicima i čitavom dijalogu, ali nažalost Aljbin Kurti i njegovi istomišljenici verovatno namerno i svesno dijalog guraju u ćor sokak. Zbog toga nas posebno zabrinjava ćutanje Evrope na ovakve izjave, pretnje i blokada dijaloga, za koji je EU preuzela punu odgovornost.Nama je potpuno jasno da albanski lideri na KiM ne žele ni dijalog, ne žele ni rešenje koje može biti obostrano prihvatljivo, naprotiv, njihovo ponašanje, njihovi nastupi, izjave, govori su apsolutno dijametralno suprotni. Oni otvoreno i uz podršku nekih zvaničnika pokazuju jasne teritorijalne pretenzije, pa i želju da deo teritorije Republike Srbije pripoje drugoj državi. jasno je i to da nije Srbija jedina na meti velikoalbanskih interesa, njihove osvajačke pretenzije ugrožavaju stabilnost čitavog regiona, a evo i Evropa se nažalost i dalje ne izjašnjava.Dodatak ovim izjavama albanskih lidera sa KiM jesu i najnovije provokacije na jugu Srbije, gde Albanci nameravaju da u Velikom Trnovcu grade memorijalni kompleks jednom od od lidera UČK i lidera tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe Ridvanu Ćazimiju, zvanom Kapetan Leši.Zaboravljaju da i opština Bujanovac mora da poštuje zakone Republike Srbije, bez obzira na nacionalnu pripadnost njenih građana. U državi Srbiji postoji zakon kojim je precizno regulisano kome se i pod kojim uslovima mogu graditi memorijalni spomenici.To sigurno ne može biti omogućeno onima koji su učestvovali u terorističkim akcijama. Vrhunac licemerja su napadi i pretnje upućene igumanu manastira Visoki Dečani, Savi Janjiću.Ja neću postaviti prvo pitanje koje sam nameravao danas da postavim, a tiče se odnosa upravo prema EU, jer danas će predsednik Srbije razgovarati sa Semom Fabriciom, zapravo već je razgovarao, ambasadorom i šefom Delegacije EU u Republici Srbiji, koji je ne tako davno pre nekoliko dana rekao da dijalog o KiM jeste prioritet za EU i potpuno smo ubeđeni, kao poslanički klub da će kao i uvek predsednik Srbije izaći sa jasnim stavovima kada je reč o odbrani našeg nacionalnih i državnih interesa, ali želim da iznesem jednu konstataciju da smatramo da ovakvim pretenzijama albanskih lidera sa KiM se na najotvoreniji način preti, ucenjuje i na taj način potpuno urušava i omalovažava uloga EU kao posrednika u dijalogu Beograda i Prištine.Pitanje, drugo, koje želim da postavim je namenjeno Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, a odnosi se upravo na nezakonit pokušaj gradnje memorijalnog centra, jednom od vođa UČK, koja je na međunarodnom nivou još 90-tih godina proglašena terorističkom organizacijom.Da li je podnet bilo kakav zahtev opštine Bujanovac ili Mesne zajednice Veliki Trnovac za odobrenje gradnje memorijalnog kompleksa, a u skladu sa važećim Zakonom o ratnim memorijalima koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila još 2018. godine? Zahvaljujem. Hvala.Da li se još neko javlja za reč?Na listama više nemam prijavljenih.Pošto

grupe.Pošto se niko više od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodni poslanik Ana Karadžić.U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen,

poslanik Ana Karadžić.U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen, sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.Narodni poslanik Miodrag Linta, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama, koji je podneo narodnoj Skupštini 23. marta

gospodine Dačić vi ste prošlog četvrtka kad sam prvi put podneo predlog da se dopuni dnevni red izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama, rekli da treba da obavimo određene konsultacije sa nadležnim ministarstvima.Ja sam prethodnih godina imao na desetine razgovara, konsultacija sa nadležnim ministarstvima, posebno sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, i sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.Nažalost, nije bilo uspeha u tim konsultacijama i razgovorima sa ciljem da se konačno reši ključno pitanje integracije, to je pitanje stanovanja proteranih Srba iz Hrvatske i Federacije BiH. Zbog toga sam prethodnih meseci uputio tri pisma predsednici Vlade Ani Brnabić, sa željom da se započne dijalog i da se pronađe sveobuhvatno i trajno rešenje stambenog pitanja i svih drugih problema proteranih Srba.Prvo pismo sam uputio 17. novembra prošle godine, drugo pismo 28. decembra prošle godine i treće pismo 1. februara ove godine. Želja je da premijerka konačno nađe vremena i da primi mene i moju delegaciju da sednemo, razgovaramo sa željom, ponavljam, da se nastavi regionalni stambeni program i da se reše ključni problemi proteranih Srba u procesu integracije.Ja danas podnosim drugi put Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama i tražim pet stvari.Prvo, Vlada preuzme odgovornost i da reši stambeno pitanje i sve druge probleme proteranih Srba u procesu integracije.Drugo da, se omogući rešavanje stabilnoga pitanja preko hiljadu prognaničkih porodica koje nisu imale formalno izbeglički status, ali su proterana sa područja Hrvatske i Federacije BiH.Treće je da se omogući pravo otkupa nekoliko kategorija prognaničnih porodica koje to pravo nisu imale do sada, radi se o 530 porodica tzv. „Sir programa“. To je program trajne integracije italijanske Vlade. Tih 530 porodica od kojih je 430 prognaničkih iz Hrvatske i Federacije BiH. Punih 12 godina se bore zajedno sa mnom da dobiju pravo otkupa pod povoljnim uslovima.Druga kategorija je 49 prognaničkih porodica „Diposa“ iz Beograda. Treća kategorija je više stotina prognaničkih porodica koje su dobile stanove kroz projekat „Socijalno stanovanje i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“.Dakle, želim još jednom da kažem da nakon prošlog četvrtka javio mi se veliki broj proteranih Srba koji su ogorčeni, nezadovoljni zbog toga što se ne nastavlja regionalni stambeni program.Želim da iskoristim ovu priliku i pozovem narodne poslanike da podrže moju inicijativu da se dnevni red dopuni mojim Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama i da se konačno na pravedan i sveobuhvatan način reši stambeno pitanje svih proteranih Srba i svi drugi problemi u procesu integracije. Radi se o najvećim žrtvama ratova na prostoru biše Jugoslavije.Važna je činjenica da najveći deo sredstava je stigao iz EU i drugih međunarodnih donatora. Država samo treba da pokaže političku volju da se nastavi taj program, da se iskoriste ta sredstva međunarodnih organizacija EU i da se ovo pitanje konačno reši. Hvala.

predlog.Narodni poslanik Bojan Torbica, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica 16. novembra 2020. godine.Da

mnogo.Tokom 20. veka srpski narod je u borbi za slobodu vodio šest ratova braneći svoju slobodu i svoju suverenost. Ni jednom od tih šest puta srpski vojnik nije bio agresor i nije pokušao da osvoji ni pedalj tuđe teritorije, već je svaki put branio svoju domovinu, svoju kuću i svoje ognjište.Nikada srpska država, ni srpski narod, kako u 20. veku, tako i ranije kroz svoju istoriju, za razliku od mnogih drugih veliki država i naroda, nije bila na pogrešnoj strani. Uvek, ali baš uvek, i 1912, i 1913, i 1914, i 1941, i 1991, i 1999. godine srpska država i narod su bili na strani pravde, istine marta navršeno je 22 godine od početka zločinačke NATO agresije, a pre nedelju dana i 80 godina od bombardovanja Beograda od strane nacističke Nemačke 1941. godine, će se navršiti 77 godina od savezničkog bombardovanja Beograda i Srbije 1944. godine, a za par meseci i 107 godina od bombardovanja Beograda u Prvom svetskom ratu.Kao što vidimo, bombardovali su u prošlosti Beograd i Srbiju i okupatori i saveznici, ubijali su srpski narod i jedni i drugi, a mi smo svima prijateljski pružali ruku, opraštali im zločine, ali nažalost, i slobodno su reći – na našu sramotu, često zaboravljali svoje žrtve. Pružali smo ruku onima koji su nas bombardovali i ubijali, znajući često da to nisu zaslužili, znajući da se čak i ne kaju zbog svojih zločina i nedela, znajući da iz svojih grešaka nisu izvukli nikakve pouke. svi smo svesni, da je ova pružena ruka uvek bila znak naše moralne i ljudske veličine, ali ta pružena ruka i pogled u budućnost ne treba da znači da moramo da zaboravimo svoje nevine žrtve. Ne treba da znači da moramo njih da prepustimo zaboravu, da ih izbrišemo, kao da nikada nisu ni postojali, jer moramo biti svesni da narodi koji ne poštuju svoju prošlost i svoje žrtve ne zaslužuju ni bolju budućnost. Zato vas molim da više ne ponavljamo greške koje smo činili u prošlosti, kada smo zaboravljali i zarad viših interesa prikrivali svoje žrtve, svaki put ih iznova plaćajući sve skuplje, sa još više prolivene krvi i izgubljenih života.Molim vas još jednom da podržite da se u dnevni red današnje sednice uvrsti Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine, kako bismo se odužili onima koji su već 22 godine zbog našeg nemara nepravedno prepušteni zaboravu, iako su za slobodu u kojoj mi danas živimo žrtvovali svoje živote, ono najvrednije što su tada imali. Hvala. **Ivica Dačić** Stavljam na glasanje ovaj

ukupno – 182, za – 24, nije glasalo 158.Konstatujem da Narodna skupština, većinom glasova, nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 92. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi: 1. zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu i Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i 2. zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucija, Predlogu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.Da

smo se izjasnili o predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslaničke grupe, ukoliko to nisu već učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Samo bih hteo da vam dam jednu informaciju o planu rada za ovu nedelju. Kao što je gospodin Martinović to predložio, mi ćemo danas razmotriti prve dve tačke dnevnog reda, a sutra ostale tri tačke dnevnog reda i sutra će biti glasanje nakon završetka rasprave. U četvrtak je zakazana nova sednica sa setom zakona iz oblasti energetike, koja će biti, kako je sada planirano, zbog amandmana koji su podneti na te zakone, koja će biti nastavljena i završena u sledeći utorak.Saglasno članovima 192. stav 3, 201. stav 2. i 202, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres

Uvaženi predsedniče, poštovani narodni poslanici, Visoki savet sudstva je u „Službenom glasniku“ od 6. marta i od 16. septembra oglasio izbor sudija za Osnovni sud u Kraljevu, Leskovcu, Aleksincu, Somboru, Novom Pazaru, Užicu i Požarevcu. Nakon oglašavanja izbora sudija Komisija Visokog saveta sudstva je sprovela postupak u skladu sa odredbama Zakona o sudijama i Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira.Komisija Visokog saveta sudstva je sprovela ispit za kandidate za sudije koji se prvi put biraju, a nemaju ocenu ranije sa ispita, potom je nakon ispita obavljen razgovor sa svim kandidatima i kompletan materijal Komisija je dostavila Visokom savetu sudstva. Visoki savet sudstva je pribavio podatke i mišljenje o stručnoj osposobljenosti i dostojnosti kandidata od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj materiji, a za sudijske pomoćnike pribavljeno je mišljenje opšte sednice svih sudija suda iz koga kandidat dolazi i neposredno višeg suda.Tako da, pored tog mišljenja za sudijske pomoćnike pribavljena je i ocena o njihovom radu. Nakon sprovedenog postupka Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 15. marta 2021. godine utvrdio Predlog odluke za izbor sudija i predložio je Narodnoj skupštini izbor ukupno 37 kandidata za sudove koji su danas na dnevnom redu.Biografije svih kandidata su u vašim materijalima, tako da vas neću opterećivati ponovo da govorim o biografijama kandidata. Ono što bih jedino mogao da kažem za sve predložene kandidate od strane Visokog saveta sudstva to je da su svi ovi kandidati dobili ocenu pet na ispitu i da kandidati koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika imaju ocenu da se naročito ističu. Takođe, svi predloženi kandidati imaju pozitivno mišljenje organa i organizacija iz kojih dolaze.Visoki savet sudstva je zaista predložio stručne, osposobljene i dostojne kandidate za obavljanje sudijske funkcije, pa bih predložio da u danu za glasanje podržite predlog Visokog saveta sudstva i da glasate za predložene kandidate. Hvala.

pred nama su danas dve odluke, jedna koja se tiče prestanka tužilačke funkcije i druga koja se tiče izbora sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i siguran sam da ćemo u danu za glasanje velikom većinom narodnih poslanika podržati

napomenem jeste da je prosto neverovatno kako danas u Srbiji neki daju sebi za pravo da na takav jedan bestijalan način vređaju sudiju Vasović. Imali smo sedam dana za nama kampanju laži, kleveta, iznošenja brutalnih neistina o samoj sudiji Jasmini Vasović. To je po meni eklatantan primer udara na nezavisnost pravosuđa. Kada nam neki spočitavaju da mi danas ovde samim činom što govorimo uopšte o sudijama u plenumu Narodne skupštine govore da je to kršenje, kažu, nezavisnosti pravosuđa je zaista neverovatna optužba.Kada nam neko kaže da mi samim tim što radimo Ustavom poverena ovlašćenja, dakle, radimo Ustavom poveren posao ovde u Narodnoj skupštini, biramo sudije, neko nama danas spočitava da to što, kažem još jednom, je Ustavom dozvoljeno da se radi, jeste kršenje nezavisnosti pravosuđa, a nije udar na pravosuđe kada vi sedam dana u tajkunskim glasilima napadate sudiju Vasović, kada iznosite toliko neistina da zaista to apsolutno prosto postaje neverovatno da naša politička konkurencija dozvoljava sebi i daje za pravo da udara na najviše sudske instance, da udaraju na predstavnike naroda Republike Srbije. Dakle, Narodna skupština jeste izraz volje naroda i to što oni nisu učestvovali na izborima, to što oni danas ne sede ovde u ovim klupama je činjenica da oni danas nemaju podršku građana Srbije, ali kažem kažem još jednom, nije im dovoljno, daju sebi za pravo da vređaju sve ljude koji u ovoj državi rade svoj posao.Zaista, da nešto debelo nije u redu sa našom političkom konkurencijom jasno je svima. Mi, još jednom kažemo, da ih podsetimo po tom sistemu podele vlasti koji je uspostavljen još pre dvesta godina, nije ga uspostavio Aleksandar Vučić, SNS ili bilo ko od narodnih poslanika. Vlast se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Da nijedna od tih grana vlasti ne bi bila moćnija od druge dve, uspostavlja se upravo taj princip kontrole vlasti i parlament kao najviše zakonodavno telo ima Ustavom poverena ovlašćenja da kontroliše sudsku vlast, da se ona prosto ne bi otrgnula od naroda. Sudije donose presude u ime naroda i narod, preko Narodne skupštine, kontroliše rad istih tih sudija. To je, dakle, princip koji funkcioniše u svim zapadnim demokratijama, kakva je danas i Srbija, i to apsolutno ni na koji način ne ugrožava nezavisnost pravosuđa.Moramo pravosuđa.Moramo da pomenemo da je neverovatna stvar i prosto je nenormalno da nam danas ljudi koji su napravili onu kriminalnu reformu pravosuđa 2009. godine, kada su preko noći da nam danas oni spočitavaju kako danas u parlamentu, samim tim što govorimo o kadrovskim rešenjima u pravosuđu, mi kršimo nezavisnost pravosuđa. To je, kažem još jednom, toliko licemerno, da to apsolutno nema nikakvog utemeljenja u istini. I ne samo da se oni ne stide toga što su uradili, što je bio jedan neverovatan slučaj u celoj Evropi, da nam se cela Evropa zgražavala na način na koji smo se

isti ti ljudi rade iste stvari koje su radili i u proteklom periodu i najavljuju da će i dalje da se obračunavaju sa svima koji ne misle kao oni, pa plasiraju tezu o revanšizmu kao nekoj legitimnoj tezi koju oni plasiraju narodu na narednim izborima. Ovo što imamo u Srbiji danas je činjenica da naša politička konkurencija više ne bira sredstva u obračunu sa političkim neistomišljenicima.Moram još jednom da kažem, evo, vidite, u nedelju, što da govorim u rukavicama, u nedelju ste u jednoj tajkunskoj emisiji na tajkunskoj televiziji imali sudiju Majića pored Marinike Tepić koji su na najbrutalniji način udarali po Jasmini Vasović, iznosili neistine, rekli da je greh što poznaje predsednika Aleksandra Vučića i da zbog toga nije dostojna da obavlja ovako visoku funkciju. I ne samo da su udarali po Jasmini Vasović, govorili su i Dragomiru Milojeviću, udaraju po svim onim sudijama koji danas časno i pošteno obavljaju svoj posao.Da se podsetimo šta su rekli za Zagorku Dolovac. Dolovac. Pita Marinika Tepić sudiju Majića – Da li vi poznajete Zagorku Dolovac, gde je ta žena, šta se dešava sa tom ženom, zašto glumi oposuma, da li je živa, kad će da podiže optužnice protiv naprednjačkih afera? Zamislite kakav je to pritisak na pravosuđe, kakav pritisak na pravosuđe danas vrše isti oni koji su puštali sudije, tužioce, i to bez imalo i to bez imalo srama, a u isto vreme optužuju nas da mi ovde što vršimo Ustavom poverena ovlašćenja kršimo nezavisnost pravosuđa. Žele da ućutkaju parlament, da ućutkaju narodne poslanike. Sudija Majić se ne libi da jednom nedeljno gostuje na raznim tajkunskim televizijama, da svake nedelje daje intervju za neke tajkunske novine, da jednom dnevnom u „Danas“ objavljuju njegove intervjue, i sve to nije kršenje člana 152. Ustava. Vi znate da član 152. Ustava Srbije kaže da sudija nema pravo da da daje neke političke ocene.Pokušavaju sve vreme da nas ućutkaju, obrušavaju se na ovaj parlament, govore da mi ne treba da govorimo istinu, da ne treba da govorimo da je to čovek koji je oslobodio

je vreme.)Niko neće ućutkati narodne poslanike u Narodnoj skupštini, iznosićemo istinu i ovde i na svakom drugom mestu o tim ljudima koji danas pokušavaju da izigravaju moralne čistunce. Hvala.

Zukorlić.Pre nego što počnete da govorite, želim da čestitam i vama i svim vernicima islamske veroispovesti Ramazan, da mesec Ramazana provedete u miru i u sreći i slozi sa svim drugim građanima Srbije. Poštovani predsedavajući, hvala vam na ovoj čestitki, kao što se zahvaljujem svim kolegama i koleginicama koji su mi od jutros čestitali nastupanje meseca Ramazana, tridesetodnevnog posta, veoma važnog za sve Muslimane, u kome se tokom dana, od zore do zalaska sunca, potpuno odričemo hrane, pića i svih drugih fizičkih užitaka, što je intencija da na neki način pokušamo unaprediti, usavršiti, izoštriti sopstvenu ljudskost koja je zapravo ključ dobrih odnosa među ljudima.Sve ove čestitke zapravo pokazuju da mi grupnim koracima, evo i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali uopšte i u samoj državi se sve bolje upoznajemo, sve više zbližavamo, a to je izuzetno važno za naše buduće odnose zato što su najčešće razlozi za brojna nerazumevanja i konflikte, najčešće su to nepoznavanje među nama. Poznavanje među ljudima, među zajednicama zapravo nas zbližava, omogućuje nam da imamo pravu sliku o nama, među nama, a i na drugi način, kroz tu pravu sliku nam omogućuje da budemo sigurni i stabilni u onome što jesmo.Tako da delim radost sa vama zajedno zbog toga što imamo ambijent i volju sa više više strana, sa svih strana, da u budućnosti gradimo zemlju, državu, da gradimo zajedničku kuću onako kako će nam biti dobro svima u njoj, kako ćemo se u njoj osećati sigurnima,

već one predstavljaju i pravu energiju međusobne dinamike razmene kultura, oplemenjene kultura.U tom duhu se osećam jako divno što mogu učestvovati danas ovde i u radu Skupštine. Voleo bih kada teme sve bile ovako lepršave kao ove afirmativne, međukulturne, međunacionalne, o kojima se može uvek dobro govoriti, ali verujem da ne postoji teška tema, kada postoji dobra volja.Ono što me raduje, da evo, po prvi put uspevam na ovaj način da sa ovoliko prostora govorim, da očuvam subjektivitet. Individualnost ličnu, subjektivitet stranke, naših narodnih poslanika, ali isto tako imajući punu slobodu izražavanja mislim, ali ponudimo jednu, ja se nadam, kvalitetnu kulturu komunikacije u kojoj ćemo naći sklad između te autentičnosti, između tog subjektiviteta slobode mišljenja, bilo da je u pitanju pozitivna ili negativna kritika, ali smo pokazali da je moguće sve to imati u dobrom duhu, u pozitivnoj atmosferi, bez toga da da jedni drugi gledamo uvrediti ili na bilo koji način omalovažiti.Vrednosti, kojima pripadam, mi nalažu da su za mene svi ljudi, po najpre ljudi i da su sve podele koje su prirodne, koje su bogom dane, po etničkoj, kulturološkoj i drugim osnovama, zapravo nešto o čemu se nismo, mi lično, previše pitali, ali da je jedna jedina podela koja nam daje osnov za gradaciju, zapravo podela na ljude i neljude, odnosno podela na dobre i loše ljude.Dokle god budemo tu orijentaciju, odnosno takvo jedno vrednovanje preferirali i afirmisali, verujte i našim porodicama i našim užim i širim zajednicama i celokupnom društvu, ali i celokupnoj državi, sa celim društvom će uvek biti dobro i uvek će biti sve bolje.Dame i gospodo, evo pred nama su ponovo teme koje se tiču pravosuđa i tužilaštva. To su teme koje ne mogu biti lepršave, to su teme o kojima se ne može previše govoriti romantičarski, niti estecizirano, tu ne možete previše, pa možda i ni malo potrošiti poetike u svome nastupu, jer same te kategorije koliko god u svojoj nameni bile humane, u svojoj ulozi, takođe imale intenciju humanosti, to su kategorije koje treba nekome nešto da ograniče, ili nekome nešto da dozvole.Uvek dozvole.Uvek one dolaze u sukob sa interesima ljudi, pogotovo sa onim interesima koji imaju želju ili nameru da svoj interes ostvaruju preko granice zakona. preko granice zakona. Zato, bez obzira što to nisu lagane, niti slatke teme, mi moramo sa njima se suočavati onakve kakve one jesu.Istina, ono što jeste da kažemo lagano, pozitivno i svetlo u ovoj temi, jesu nove sudije, mlade sudije, ljudi kojima se daje nova šansa. Mislim da je to najlepši deo priče, odnosno ono o čemu se može najsladunjavije govoriti, jer zapravo kada se pojave ozbiljne grupe mladih ljudi, kojima se daje šansa da, kao sudijski pomoćnici, ili kao sudije koji se po prvi put angažuju, zapravo to raduje. Znači, da imamo živosti, da imamo imamo energije, da imamo svesti o tome da život teče tako brzo da se generacije moraju obnavljati.Zato želim da pozdravim, dakle orjentaciju nadležnih sudskih organa, da se još više otvore, kao što se i otvaraju prema mladim generacijama, da zapravo evo već ova nadležna sudijska akademija daje svoje rezultate, to se očito pokazalo, kao jako dobar eksperiment u našem društvu, kao što se pokazao i u drugim razvijenim zemljama, zapravo treba nastaviti tim putem.Svakako ono što primetim, s obzirom da da imamo i grupu predloženih sudija, koji se prvi put imenuju iz Novog Pazara, odnosno sa područja sa koga dolazim, drago mi je da i ta grupa solidnoga broja, kao što mi je drago da je u grupi da je u grupi zastupljena jedna i druga etnička pripadnost.Dakle, zastupljeni su i Bošnjaci i Srbi, istina u ovom predlogu ravnomerno pola pola. Nisam od onih koji bi u vrednovanju ljudi stavio na vrh liste, ili ikako uopšte etničku pripadnost, dakle kada je u pitanju kvalifikovanje sudija i sličnih pozicija, prevashodno moramo imati na umu etničke i stručne kvalitete. Dakle, to je ono što je prevashodno.Međutim, nakon toga nije nebitna etnička pripadnost, s obzirom da se radi o multietničkoj sredini, odnosno o sredini u u kojoj žive i Bošnjaci i Srbi, mislim da je jako važno voditi računa o izbalansiranosti etničkoj, kažem ponovo nikako ne na račun etničkog i profesionalnog kvaliteta, ali je to od izuzetne važnosti.Pogotovo, mi ćemo, kako bi smo ispravljali određene nedostatke, iz prošlosti, morali ipak pojačati intenzitet školovanja Bošnjaka, kojih, hvala Bogu, među kandidatima, kao svršenika pravnih fakulteta, ima jako puno, ali bi morala i Pravosudna akademija da otvori jednu bržu traku, ako tako mogu kazati, za Bošnjake, ne samo u Sandžaku, već i za Bošnjake koji dolaze iz drugih gradova na području Sandžaka, zapravo iz razloga što imamo nagomilanu negativnu, da kažem selekciju na štetu Bošnjaka, tokom proteklih decenija.Tako da, mi recimo sada, negde u Novom Pazaru, odprilike i ako nisam od onih koji vole da zbrajaju, ili prebrojavaju etničku pripadnost sudija ili bilo kojih drugih javnih funkcija, ali to je nešto što je faktografija i što ne možete izbeći i što mi, kao narodni poslanici permanentno dobijamo, bilo kao informacije, bilo kao sugestije, ili bilo kao određene žalbe ili pritužbe.Dakle, u Novom Pazaru je etnička struktura od prilike, negde 30% srpskog življa i oko 70% bošnjačkog življa, sa ogradom da protekli popis je bio parcijalno bojkotiran, pa nemamo precizne podatke.Dakle, dok je struktura javnih funkcija u pravosuđu i tužilaštvu, pa i policiji, skoro pa obrnuta.Dakle, nije 70% Bošnjaka, nego je obrnuto, skoro 70% je pripadnika srpske pripadnika srpske nacionalnosti.Kažem, nisam od onih kojima to smeta, kao pojava, nisam od onih koji će na tome graditi ocenu ljudi, ali s obzirom da imamo brojne naslage, nasleđa iz prošlosti, s obzirom da imamo razne eskalacije odnosa, koje su nažalost ponekad uticale na poverenje, odnosno izazivale nepoverenje, ne do duše na relaciji između srpskog i bošnjačkog naroda, ili srpske i bošnjačke zajednice, na tom području, to moram da podvučem, nego najčešće na relaciji naroda i sistema, odnosno naroda i države, koji je svakako u državi većinski srpski, što

na svim nivoima, kako u pravosuđu, tako i u drugim strukturama, jer ćemo zapravo time pokazati da ne postoji, da kažemo iz nehata neka vrsta diskriminacija, a kamoli da ona bude namerna.Dakle, izuzetno je važno pokazati prosto poverenje, država da bi dobila poverenje od naroda, ona isto tako mora ponuditi to poverenje tom narodu, jer se poverenje nikada ne gradi, niti stiče, niti održava, pa jednostrano.Znači, ne može se poverenje nametnuti. Poverenje se gradi, ono se gradi, kao što se rukujete, ne možete se rukovati jednom rukom, jednostrano, možete se samo rukovati sa dve ruke, odnosno sa dve strane koje žele da se rukuju.Uloga Stranke pravde i pomirenja kroz celokupan naš program, kroz naše celokupno delovanje na nivou Narodne Skupštine, kao i drugih struktura, uključujući razne sporazume koje postižemo ovde u Beogradu, zapravo pokazujemo to.Naša ambicija je zapravo to i to je po meni nešto novo u politici, odnosa odnosa bošnjačkog i srpskog naroda u politici odnosa na relaciji regija Sandžak i Beograd, u pogledu odnosa između bošnjačkog naroda i države Srbije.Ja smatram da su to stvari od strateškog značaja i zato mi maksimalno nastojimo da zapravo budemo konstruktivan faktor u tom pogledu, kao što sam i ranije isticao, mi smo na žalost u tim nekim teškim vremenima nepoverenja i raznih političkih i ratnih događanja, u širem regionu, koji su se svakako odražavali i na nas, ovde, a posebno u Sandžaku.Dakle, uglavnom su bile nametane politike ili – ili. Nametane su bile politike, ukoliko nešto dobiju Bošnjaci, to apriori znači da će biti na štetu Srba i obrnuto.Ukoliko se nešto da Srbima, to mora značiti da je na štetu Bošnjaka.Dame i gospodo, to ne mora biti tako. Prostor Sandžaka i država Srbija, i ovaj Balkan su toliko komotni, na žalost sada postaju komotniji, no što smo želeli, koliko se prostor prazni raznim iseljavanjima i negativnim migracionim i demografskim kretanjima i procesima. Ali je toliko komotan, da nemamo razloga za niti bilo kakav ekskluzivitet.Nemamo razloga imati bilo kakvu isključivost. Nemamo razloga razloga gledati da to što dobije jedna zajednica ili neki građani, pripadnici jedne etničke zajednice da to mora biti na štetu drugih. Naprotiv, politika budućnosti, naša politika, politika za koju odgovorno tvrdimo da je dobra za sve nas jeste politika ii. Dakle, politika inkluzivnosti, politika uključenja svih, politika podele odgovornosti, politika podele poverenja i razmene poverenja.Tako da je to ono što je naša orjentacija. Mislim da na tome možemo puno da radimo. Naravno, da pored ove retoričke kategorije od izuzetne važnosti je i da se pojača intenzitet.Kažem, dešava se, dakle, ono što je istina je da imamo sve veće zapošljavanje Bošnjaka, ali s obzirom da smo imali izrazito negativnu sliku na štetu Bošnjaka, potrebno je intenzivirati angažovanje Bošnjaka, govorim sada o pravosuđu i tužilaštvu, ali to se odnosi i na policiju i na skoro sve druge javne ustanove i organizacije u kojima se donose odluke, ovde u Beogradu, znači, koje predstavljaju neku vrstu ispostave, centralnih, državnih, odnosno republičkih organa.Dakle, to je ono na čemu mi insistiramo, to je ono na čemu mi delujemo i to je ono što biste zapravo, dame i gospodo, pripadnici svih političkih organizacija i poslaničkih klubova trebalo da podržite.Verujte, uspostava poverenja u Sandžaku, gradnja punog poverenja, pomirenja i pravih odnosa koji imaju duboke korene u međukomšijskim kulturološkim odnosima, ali im je potrebna zvanična verifikacija, potrebno je da jednako policija u Novom Pazaru, Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Tutinu, Sjenici isto tako tužilaštva, isto tako i pravosuđa u svim ovim gradovima i opštinama da jednako kada ulazi Bošnjak u ove institucije i kada ulazi Srbin da ih ne doživljava - ovo je tvoje, ovo nije moje. Ovo je naše, a vi ste ovde trpeća kategorija.Ne kažem da je to sada nešto što se preferira sa službenih nivoa, da tako verujem verovatno bih i ja drugačije govorio, ali postoje nasleđa i naslage, devedesetih i pre devedesetih, ono što treba da radimo isto tako kako se, evo sada upoznajemo i kroz Ramazan, i o Ramazanu, jednostavno o tome i u radosti razmenjujemo i čestitke i poštovanja, isto tako možemo uz malo truda i uz malo korektnosti da doživimo da sve te ustanove ljudi ne dožive kao faktor opasnosti,

iz raznih razloga i okolnosti da taj Bošnjak u policajcu ne vidi protivnika.E, sada, neću kazati da je sve i u toj etno-kulturološkoj razlici, pa čak ni u tim nekim naslagama proteklog nasleđa, jedan značajan deo poverenja se tiče one teme o kojoj stalno govorim, jer ukoliko građani znaju da jedan policajac, sudija ili tužilac je mnogo bliži kriminalcima nego građanima, onda je to opasnija bolest od svih ovih etničkih i kulturoloških kulturoloških razlika.To nam sada još dalje komplikuje poverenje, jer 100 godina mi imamo prostor Sandžaka, severni Sandžak se nalazi u Republici Srbiji, a južni se nalazi u Crnoj Gori, znači to je 100 godina, da kažem formalne integrisanosti, ali istina je da mi još nemamo pravu integrisanost.Mislim da bi to trebala da bude briga svih nas. Da to ne treba samo da bude briga narodnog poslanika, Zukorlića ili narodnih poslanika Stranke pravde i pomirenja ili drugih bošnjačkih narodnih poslanika.Celokupna politička i kulturološka integracija je interes svih. Znači, neintegrisanost, puna neintegrisanost jednog prostora ili jedne zajednice u celokupnu državu, znači da jedan deo organizma ne cirkuliše biološki sa celokupnim delom organizma i on je uvek potencijalni izvor nekog žarišta koje može da ugrozi zdravlje celog organizma.U tom pogledu podržavajući angažovanje i regrutovanje novih sudija, novih policajaca, novih tužilaca i uopšteno, čak i kada sam ovde, znate i sami, evo, ja sam partner vladajućoj većini, nemamo svog predstavnika u Vladi, ali ono što želimo i kada tražimo da se neko angažuje tražimo da bi se, zapravo sticalo to poverenje, da bi i mladi iz Sandžaka shvatili da taj Beograd može da bude njihov, da mogu da mogu oni da rade u tim ministarstvima i da se te barijere nepoverenja, eventualno neke rezerve, zapravo polako eliminišu. **Elvira Zahvaljujem se potpredsedniku Narodne skupštine.Reč ima narodna poslanica Sanja Jefić Branković.Izvolite. **Sanja Hvala.Poštovana predsedavajuća, uvaženi gospodine Pantiću, koleginice i kolege, za početak, ja bih u ime poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije, Rasima Ljajića želela da svim vernicima islamske veroispovesti čestitam ovaj veliki praznik, odnosno početak svetog meseca, Ramazana.Danas na dnevnom redu imamo dva predloga odluke. Ja ću se fokusirati na Predlog odluke kojim razgovaramo o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. U skladu sa Zakonom o sudijama u vezi sa odlukom o broju sudija u sudovima, Visoki savet sudstva je dostavio predlog Narodnoj skupštini, odluke za izbor sudija, osnovnih sudova u Kraljevu, Leskovcu, Aleksincu, Somboru, Novom Pazaru, Užicu i a koji se po prvi put biraju na sudijsku funkciju i ukupno ih je 37. Ukoliko ova rasprava ide tokom kojim je započela, ja očekujem da ćemo njihov izbor u narednih dan ili dva i potvrditi.Visoki savet sudstva je u obrazloženju Predloga odluke taksativno naveo sve postupke koje je sproveo u skladu sa Zakonom o sudijama. Mislim da u tom smislu ne bi trebalo da postoji ništa sporno, odnosno nema smetnji da oni budu i izabrani.Načelno, za početak Predlogom odluke o izboru sudija pokazujemo jasnu nameru ali i volju da povećamo broj sudija u svim sudovima, pre svega osnovnim, imajući u vidu obim posla koji osnovni sudovi na nivou cele zemlje imaju, a pre svega, kako bi se obezbedila ravnomerna raspoređenost predmeta sudijama na taj način olakšao posao i na kraju, ispoštovalo jedno od osnovnih pravnih načela, a to je načelo suđenja u razumnom roku, koje u velikom roku zavisi od broja sudija, odnosno kadrovskih rešenja, a i ravnomernoj raspoređenosti predmeta po kojima će te sudije i postupati.Kao što sam u nekom od svojih prethodnih izlaganja i navela, u periodu između 2012. i 2020. godine, sudstvo je bilo deficitarno za oko 400 sudija godišnje, i u tom smislu to jeste zaista predstavljalo veliki problem kada je reč o samom funkcionisanju sudova. Vidimo da se taj trend smanjuje, imajući u vidu to da iz sednice u sednicu, prosto imamo predloge po kojima biramo nove sudije, odnosno one koje se po prvi put biraju na ovu funkciju.Što se kandidata tiče, mi smo u materijalu za današnju sednicu dobili biografije svih 37 budućih sudija osnovnih sudova. Ja ću početi od grada Kraljeva, jer je tako nama i stigao materijal.Visoki savet sudstva je predložio izbor čak osam sudija za Osnovni sud u Kraljevu. U ovom sudu, u ovom trenutku sudijsku funkciju obavlja 27 sudija, što znači da priliv novih osam sudija predstavlja faktički trećinu od ukupnog broja koji sada imaju i to će zaista u velikoj meri olakšati rad osnovnih sudova u Kraljevu.Ovo posebno, ako uzmemo u obzir činjenicu da svaki sudija u proseku u Kraljevu postupa na preko 60 predmeta, odnosno svaki od njih reši blizu 80 predmeta godišnje i to zaista jeste veliki broj.Među broj.Među kandidatima, kada govorimo o Osnovnom sudu u Kraljevu, najveći broj njih dolazi iz nekog sistema u kom je već obavljao sudijsku funkciju, izuzev jedne, ja sam u biografiji pronašla, radi se o Danijeli Gunjić, koja je kao advokat koji se bavio ozbiljno pitanjima krivične materije, radne materije, materije, privredne, imovinsko-pravne, zaista pokazuje jedan širok dijapazam oblasti kojima se bavila u sklopu advokature i na taj način mislim da ona može dati dovoljno veliki doprinos da funkcionisanje Osnovog suda u Kraljevu pođe nekim svojim očekivanim tokom.Takođe, od 2010. do 2018. godine obavljali funkciju člana Upravnog odbora Advokatske komore i bila je učesnik Radne grupe za sprovođenje i nacionalne strategije pravosuđa Ministarstva pravde kao predstavnik upravo Advokatske komore.Završila i obuku za medijaciju i možda je upravo taj širok spektar oblasti kojima se ona bavila i kandidovao za jedno od ovih mesta o kojima danas razgovaramo.Što se tiče grada Leskovca, i tu je predloženo osam kandidata, odnosno sudija. U ovom sudu trenutno ima 37 postupajućih sudija. Dakle, danas biramo četvrtinu od njihovog ukupnog broja i ja moram da kažem da Osnovni sud u Leskovcu zaista ima veliku opterećenost ukoliko posmatramo broj predmeta po sudiji. Kad to kažem, mislim na podatak da svaki sudija u Osnovnom sudu u Leskovcu ima prosečno između 300 i 400 predmeta na godišnjem nivou, što znači da bi oni morali tim predmetima da se bave punih 19 meseci, neprimajući nijedan novi predmet kako bi blagovremeno, odnosno u roku koji im je određen i završili, što je prilično nemoguće i u praksi neizvodljivo. Mislim da će ova pomoć u broju sudija zaista biti velika.Kada smo već kod Osnovnog suda u Leskovcu, mislim da je, uprkos činjenici da veliki broj sudija ima veliki broj predmeta po kojima postupa, možda satisfakcija za njihov rad upravo i 2017. godine, kada ima je Vrhovni kasacioni sud dodelio nagradu za najbolje najbolje postupajući sud u smislu najvećeg broja rešenih predmeta po godini i to verovatno jeste jedna dobra motivacija za sve one koji u ovom sudu rade.Osnovni sud u Leskovcu, takođe, učestvovao je i u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“ u tzv. tematskim otvorenim vratima na temu zašto suđenja traju dugo. Inače, ovaj projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ ima upravo za cilj jačanje poverenja građana u pravosudne institucije kroz poboljšanje komunikacije između samih građana, sudija i sudova.Kao i kod ostalih sudova u zemlji, problem osnovnih sudova u Leskovcu predstavlja i dugotrajno suđenje i neurednu i neadekvatno dostavljanje pošte poziva strankama itd.Nije redak slučaj da se građani žale na odugovlačenje postupka. Recimo, prema novom zakonu i izvršenju i obezbeđenju, svi predmeti kojima se traži neko potraživanje prešli su kod javnih izvršitelja, što bi trebalo da rastereti sudove u velikoj meri da ubrza postupke.Mislim da se ovim novim zakonom vodilo računa i o dužnicima, a najviše u pogledu problema koji se javljaju onda kada dužnik odbije da primi rešenje o izvršenju. Možda je posledica jednog ovakvog stava dužnika što u Srbiji prosto vlada kultura izbegavanja uručenja možda iz neke prakse koja je ranije postojala i upravo iz tog razloga važno je edukovati građane da prijem pošte, odnosno odbijanje prijema pošte ili pismena može dovesti do gubitka njihovog prava koji im je zakonom zagarantovano.U konkretnom primeru, to znači, recimo, da ako se dužnik ne može izjasniti da li su podaci o delu koji se na njega odnosi tačni ili ne, može se desiti da se dužniku saberu dugovanja za nekoliko godina i da se taj iznos iznos prikaže veći nego što inače jeste, odnosno da u sebi sadrži deo dugovanja koji je zastareo, jer u pogledu zastarelosti određenog dugovanja ne postoji evidencija niti mehanizam o kome se mora voditi računa.Razlog računa.Razlog za odlaganje suđenja može se potražiti i u prelasku na tužilačku istragu, jer taj proces nije pratilo i adekvatno kadrovsko i tehničko opremanje tužilaštava. Tužiocima se duplirao posao, a da po dva tužioca dele u isto vreme po jednog zapisničara i istovremeno moraju da usklađuju dane u kojima će postupati, što opet sve doprinosi jednoj sveobuhvatnoj slici o odugovlačenju postupaka čak i onda gde realnog opravdanja za tako nešto nema.Što se tiče Osnovnog suda u Aleksincu i Somboru, ukoliko Predlog odluke bude podržan, a nadam se da će tako i biti, oni će dobiti novo troje, odnosno četvoro sudija osnovnog suda. Među njima ja sam izdvojila Dejana Petkovića, budućeg kandidata, kao i Mariju Pešić kao sudijske pomoćnike koji su se bavili poslovima i u prekršajnom sudu i u tužilaštvu i bavili su se privrednim pravom. Marija Pešić se bavila porodičnim pravom, nasiljem u porodici, zaštitom dece. Znači, vidimo da se ovde radi o kandidatima koji suštinski imaju jedno sveobuhvatno znanje iz različitih oblasti i da će svako u sklopu svojih mogućnosti dati ovaj doprinos sudovima u kojima budu izabrani.Na kraju, iz Godišnjeg izveštaja o radu svih sudija, odnosno sudova za 2020. godinu, vidimo da je najveći broj predmeta upravo rešavam u osnovnim sudovima. To i jeste logično i utoliko je opravdanost predloga ove odluke veća.Osnovni sudovi širom zemlje primili su tokom 2020. godine blizu milion novih predmeta, a u Zaključku navedenog izveštaja o radu svih sudova u Republici Srbiji za 2020. godinu, ukazuje se na izuzetne rezultate osnovnih sudova tokom pandemije, kada je rešeno preko dva miliona predmeta i to jeste jeste za pohvalu, ukoliko uzmemo u obzir da stari predmeti nisu trpeli, da se postupalo po programu rešavanja onoliko koliko se moglo i da se pratila dinamika prijema novih predmeta i njihovog rešavanja, tako da je broj suštinski dupliran u odnosu na broj predmeta koje osnovni sudovi u toku jedne godine na to dodate činjenicu da u uslovima višegodišnje zabrane zapošljavanja imamo i smanjeni broj u sudovima, što je dodatno uticalo na uvećanje obima poslova, zatim nepovoljnu starosnu strukturu koja se sada, izborom novih, mlađih sudija, popravlja, onda zaista ima potpuno potpuno dovoljno prostora da se nastavi jedan ovakav dobar kontinuitet učestalog izbora, odnosno imenovanja sudija, naravno, u granicama u kojima je to neophodno i u granicama u kojima će se poštovati pre svega kvalitet, a ne kvantitet onoga što dolazi na dnevni red sednice Skupštine.Dalje, raspisivanje konkursa za pripravnike i uvođenje sistema karijernog napredovanja, o tome ste govorili nekoliko puta, zaista može biti jedan od načina na koji ćemo dostići odgovarajući nivo pravosuđa u kome bi on zaista zadovoljio realne potrebe društva u kome se nalazimo.Na od sudija se očekuje da u narednom periodu ulože svoj maksimalni napor kako bi, pre svega, smanjili broj nerešenih predmeta, kako bi povećali ažurnost, kako bi na jedan efikasan i kvalitetan način povratili poverenje građana u pravosudni sistem. To jeste naš zajednički cilj. Cilj je da stvorimo jedno nezavisno, nepristrasno i efikasno sudstvo, a pre svega na temeljima poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda svih građana i u tome će u velikoj meri doprineti i sam integritet sudija, odnosno sudije moraju svojom stručnošću, osposobljenošću, posvećenošću, ali i načinom na koji će se ponašati ponašati i u sudnici, ali i van suda, pokazati da sudije zaslužuju jedno duboko poštovanje od strane građana, jer jedino na taj način mogu i povratiti poverenje.Iz svega napred navedenog mi očekujemo da će sudije ispuniti svoju ulogu, odnosno da će da će ono što se od njih očekuje i ispuniti i zato će Socijaldemokratska partija Srbije u danu za glasanje podržati Predlog ove vaše odluke.Zahvaljujem. Zahvaljujem se ovlašćenoj predstavnici Socijaldemokratske partije Srbije.Reč ima ovlašćeni predstavnik Jedinstvene Srbije narodni poslanik mr Đorđe Kosanić.Izvolite. Zahvaljujem.Poštovana potpredsednice Narodne skupštine gospođo Kovač, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine Pantiću, pred nama su danas dve odluke – o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu i o izboru sudija koji se biraju po prvi put na sudijsku funkciju. Reč je o 37 kandidata koje je predložio Visoki savet sudstva.Poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje svakako će podržati pomenute odluke, jer Jedinstvena Srbija se zalaže za maksimalno jačanje jačanje nezavisnosti sudstva, samostalnost tužilaštva, ali, s druge strane, moram da kažem da se Jedinstvena Srbija zalaže za jačanje ukupnog kapaciteta našeg pravosuđa, jer poznato je da pravosuđe čini prvi stub vladavine prava.Na samom početku, ispred poslaničke grupe Jedinstvene Srbije čestitke na izboru predsednici Vrhovnog kasacionog suda. Mi smo pre izvesnog vremena dobili dobili iz reda sudija članove Visokog saveta sudstva. Ovom odlukom o izboru za kasacioni sud kompletirali smo sastav Visokog saveta sudstva.To

visokom domu.Srbija je u prethodnih deset godina napravila krupne iskorake unapred, što se tiče reformi sudstva, a sve u cilju nove organizacije sudova koji treba da iznesu teret reformi.Danas reformi.Danas kada govorimo o reformi u sudstvu, ja ne mogu da ne kažem da je Srbija zemlja koja je ekonomski sigurna, politički stabilna, zdravstveno bezbedna i Srbija u mnogim oblastima ide krupni koracima napred i, recimo, u ovo vreme pandemije Kovida-19 naš zdravstveni sistem beleži odlične rezultate, pokazali smo se kao mnogo uspešniji nego mnogi zdravstveni sistemi koji su pre ove pandemije možda bili mnogo bolji ocenjeni nego zdravstveni sistem u Srbiji.Kada

preko 100 zdravstvenih radnika, u Egipat, u glavni grad regije Crvenog mora, u Hurgadu i kada govorimo o lekarima govorimo da su oni naši heroji, da su spasili mnogo života. U ovoj delegaciji, U ovoj delegaciji, koju čine zdravstveni radnici, su ljudi koji su sa prve linije fronta odbrane od Kovida-19.Sa druge strane, kad govorimo o uspesima Srbije, blizu tri miliona vakcina, blizu milion i 200 revakcinisanih. Srbija je, je, što se tiče privrednog rasta, dominanta. Sa druge strane, preko 60% investicija koje dolaze u region Zapadnog Balkana ide na Srbiju i nijedan investitor koji dolazi u Srbiju nije odustao. To govori o tome koliko imaju poverenje u Srbiju, Srbiju, ispod 10% nezaposlenost, i to su samo neki od pokazatelja koji govore koliko Srbija ide krupnim koracima napred.Sa druge strane, svaka država, pa i naša, koja pretenduje da bude demokratska, a Srbija svakako jeste demokratska država, mora da ima dobar i efikasan pravosudni sistem iz koga proizilaze dobri pokazatelji za ostale stubove vladavine prava. prava. Srbija je svakako zemlja koja tome teži i principi sudske nezavisnosti i nepristrasnosti predstavljaju temelj za jedno demokratsko i moderno društvo u kome se teži vladavini prava. Tu, sa druge strane, ne sme da dođe ni do kakvih zloupotreba, jer jedini interes ove države mora i jeste da bude ravnopravnost za sve građane. Dobar sudija, koji je položio zakletvu, mora da sudi po pravdi i zakonu, koji nije potčinjen samovolji, već pošteno i časno radi svoj posao.S druge strane, gospodine Pantiću, moram da kažem da više nikada ne smemo da se vratimo u vreme kada smo u jednom danu ili u dva dana izgubili ili je dobilo otkaz blizu hiljadu sudija i tužilaca bez zakonom predviđene procedure, objašnjenja ili prava na žalbu. Napravljena je velika šteta za čitavo društvo, a to nas je koštalo, reizbor, građane Srbije je koštalo 44 miliona evra.S druge strane, govorimo o tome koliko je značajno da skratimo dužinu sudskih procesa. Ovo je svakako uticalo na određene sudske procese da se oni produže. Kada već govorimo o dužini sudskih procesa, Vrhovni kasacioni sud nadzire sprovođenje Nacionalnog programa za smanjenje broja zaostalih predmeta, i to svakako ima uticaj na efikasnost sudova i pogled u broj starih predmeta.Definicija starih predmeta sada podrazumeva neku vreme od tri godine, ako se ne varam, i vi ćete se složiti sa mnom ako kažemo da je stvarno apsurdno da pojedini predmeti traju više decenija. Gospodine Pantiću, zamislite, recimo, kada neko dobije nasledstvo, uz to nasledstvo dobije i nasleđeni sudski proces, stvarno apsurdna situacija.Ja apsurdna situacija.Ja sam o tome govorio, ali da ukažem na značaj ulaganja u pravosudnu infrastrukturu. Veoma je značajno da na jednom mestu imamo sve sudove, da imamo tužilaštva, to govori o brzini svih sudskih procesa.Podsetiću još jednom da je u Kragujevcu izgrađena moderna Palata pravde. U prethodnim decenijama, čini mi se, najznačajniji objekat, i to govori o tome da na jednom mestu imamo sve pravosudne organe, tužilaštva i koliko to ide u prilog tome da sami procesi procesi budu brži, a pravda dostupnija za svakog građanina i svakako brža. Ne treba da kažem, sa druge strane, recimo, za sam Kragujevac, za čitav region, koliko znači takav jedan objekat u jednom gradu.Na

sudstva, samostalnost tužilaštva, jer to sve čini vladavinu prava. Ono što ovde moram da kažem na samom kraju jeste da to ne znači da jačanje tužilaštva, sudstva znači odaljavanje od naroda,

posle pada Miloševića sa sudovima koje je proizveo DOS i želeli bismo da se to nikada više ne ponovi.

a bio predsednik Tadić, iz koje smo izašli oštećeni, ojađeni i još uvek se ne možemo izvući iz toga.Ono toga.Ono što je ključno i što svi moramo da znamo, svaki izbor za sudije je 30-godišnja greška. Trideset godina mu treba da bi otišao u penziju i svaki put kada biramo nekog moramo da razmišljamo šta će biti, da li smo pogrešili 30 godina. To je ključ priče.Nešto priče.Nešto što nisam znao, gospodin Pantić mi je razjasnio na Odboru za pravosuđe, a to je bilo pitanje – da li imaju podatke koliko se školuju i koje su prosečne ocene? Rekao mi je da imaju i to je bilo meni dovoljno.Mi moramo da znamo, ako nam Evropska komisija zamera na stanju u pravosuđu, to stanje u pravosuđu nije zadovoljavajuće ni za koga i najvažnije od svega je bitno što od nas nije zadovoljavajuće.

vredeti.Vlada je konačno odlučila da vrši tu promenu Ustava i da mi odlučujemo o promenama Ustava, a u smislu što je jedino sporno,

i tužilaštvo isto. To je stav od koga socijalisti neće odstupiti, a vidim da je to opšti stav ove Skupštine.O svemu drugome se može razgovarati. Da li će Visoki savet biti šest četiri, pet pet, ovako ili onako, nije bitno. Gledao sam slučajno Ustav Slovenije, baš me je zanimalo, oni su najdalje otišli. Tamo se opet biraju u Skupštini oni koji nisu u sudije u Visokom savetu sudstva.Da ne zaboravim da jedan tužilac odlazi, a dane budem advokatski pakostan, jer kad smo mi krivičari u pitanju, kao ode tužilac, mi kažemo – jedan manje, ali

to.Znači, ono što je ključno za sve nas jeste ta reforma. Ako mi tu reformu ne uspemo, ne uradimo kako treba, tragične su posledice toga.Mislim da je vreme, evo već Odbor za ustavna prava i u petak ima sastanak, da mi krećemo u pripremu da vidimo kako ćemo i šta ćemo da uradimo povodom toga. Ja kažem da li je pet-pet, šest-četiri, nebitno je, bitno je da se biraju sudije ovde, ali da se promeni metodologija opet na predlog Visokog saveta sudstva. Ne možemo mi da izmišljamo sudije. Idem ja šorom pa nađem sudiju. Mora tako da bude, ali način na koji ćemo odlučivati ili da nam pošalju mesec dana ranije da mi proverimo u dubini da li su i kakvi su, jer 30 godina će nas koštati svaka greška.To

treba.Dakle, potrebna je reforma, nije sporno. Da li je potreban referendum? Moj predsednik stranke smatra da treba. Ja lično nisam siguran, ali dvotrećinskom većinom možemo da izmenimo Ustav bez ili sa referendumom, kako budemo hteli, nije ni bitno.Osnovna stvar, da mi imamo šansu jer se taj deo 2009. godine, pogrešne reforme, ipak su stigli do penzije, uglavnom, tu su negde i taj deo ćemo uspeti da se otarasimo toga. Zato ne treba gledati pozadi, unazad. Samo rakovi i jedna određena vrsta ljudi gleda pozadi. Mi moramo da gledamo napred. Napred nam je bitno, napred su prave sudije.Znate li šta je pre rata bio sudija, kad se pokaže neko da je sudija? Ja sam rođen u Bitolju. Moj otac je bio sudija pa advokat. To je bilo nešto na čemu se zavidi, na čemu se odaje priznanje. Da li je to danas tako?Imate situaciju kad su sudije neprikladno obučene, tužioci sa priborom za pecanje, i to sam imao, dolaze unutra sa čizmama, hvatao ribu na Neretvi. To ne može.Sa advokaturom je lako, predsednik veća ima ovlašćenje da kazni svakog advokata i treba da ga kazni zato što oni nisu sa malom platom i mora da bude pristojno obučen i odeven, znači, i kravatu da ima, a ne u espadrilama i onim japankama da dolaze, kao što sam video u Palati pravde u Beogradu. To tako ne može.Da bi sudija mogao da bude lepo obučen i tužilac, naravno, mora da mu se poveća plata. Znate, rekao sam vam pre neku diskusiju kad sam govorio, Bog na nebu, sud na zemlji. Najviše je važan sud. Ne možete sudiju da vidite da se ponaša kako hoće. Ne sme da bude pijan, ne sme da se druži sa kriminalcima, ne sme da bude opušten. On je 24 sudija i tužilac. Pijane advokate to možete koliko hoćete da vidite, ali to nije ni advokatura ne oslikava pravosuđe. Sudije oslikavaju pravosuđe i tužioci.Možda sam ja malo i dosadan što to ponavljam, ali ne znam kako drugačije da izađemo iz toga, osim jednom ozbiljnom reformom. Da li su to kroz ustavne promene? Ja se nadam da će to biti dovoljno, kroz podmlađivanje, povećanje plata sudija i uslove za rad.Znate, imao sam prilike u svojoj praksi da budem, nisam mogao da branim, ali sam uz jednog grčkog advokata bio u Atini, bio sam u Rimu sa nekim Aleksandrom Devakovom, advokatom, možeš uz njega i tako bio sam i u Hagu i u Parizu i svud. Kod sudije da uđete da on deli kabinet sa nekim, a taman posla daktilografkinjom? Kada uđete kod sudije u Rimu u trećoj sobi je sudija. Prvo sede sekretarice, pa pripravnici pa onda sudije, a kod nas? To nije nemoguće uraditi. Nisu to ogromne pare. Nije to autoput. Molim vas, to moramo da uradimo. Zato neka svako od nas sedne da misli kada budu došle na dnevni red promene Ustava, neka svako od nas sedne da razmišlja šta je važnije od pravosuđa. Ništa. Ojadi vas, uništiće vas.Gledao sam presude i u komunizmu i kasnije i sad. Ne možemo mi da se odupremo misli i kakva je to diskusija da zato što ne treba da bude predsednica Vrhovnog kasacionog suda jer poznaje Vučića. Pa poznajem ga ja 30 godina, pa šta onda? Poznavao sam razne ljude i onda? Kakav je to bezobrazluk, na kraju krajeva da kažem? Kaži da nije dobar sudija, a nije tako, nego poznaje ovog. Pa šta ako poznate. Valjda i treba da poznate. Ne razumem.Zato vam govorim. Zato ovo ponavljam – moramo da se uzmemo u pamet. Ostavimo stranke. Nije pravosuđe stranka. Moramo da odaberemo ljude koje ćemo 30 godina ne trpeti nego poštovati. Sada trpimo ono što je bilo 2009. Kad sam god pitao njih, pa to je, kažu, Miki Rakić stajao iza toga zato što Miki Rakić umro. Da je živ verovatno bi bio neko drugi.Kažem drugi.Kažem vam i ponavljam, Socijalistička stranka će glasati u danu za glasanje za sve ovo uz pozdrav tužiocu Lopušini koji odlazi, ali mi nećemo glasati, nećemo hteti da prođemo još jednom kroz torturu koju nam je DOS napravio i to više nećemo trpeti. Mi tražimo nezavisno pravosuđe, gospodsko pravosuđe. Tužilac, sudija kada prođe ulicom da ljudi skidaju kape što ga vide. To je tajna uspeha pravosuđa. Bez toga pogledajte, svi smo mi lepo i pristojno obučeni, sudijske plate su veće nego poslaničke, ali su male. Uslovi za rad su loši. Sve to mora da se uradi. Ne znam šta je hitnije osim ove korone od toga.Da završim, da ne trošim 20 minuta jer nema potrebe. Pametnom čoveku i muva je muzika. Toliko sam i hteo da kažem. Želim da pozdravim ulazak ovih sedam sudija i neka im je Bog na pomoći i neka im je sa srećom. Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku Poslaničke grupe SPS.Reč ima ovlašćena predstavnica Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević. Hvala vam uvažena predsedavajuća.Uvaženi gospodine Pantiću, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo odluke koje se odnose na pravosudne funkcije i kada na dnevnom redu imamo odluke koje se tiču imenovanja ili razrešenja pravosudnih funkcija mi se u parlamentu pozabavimo ne samo kandidatima već i nekim opštim temama, stvarima koje treba menjati, ali svakako i sumiranjem rezultata koji su u oblasti pravosuđa postignuti.Takođe, primećuje se i da je javnost zainteresovana za ova pitanja jer naše diskusije uvek odjeknu u javnosti, naravno kod građana koji žele da u Srbiji postoji stabilan pravosudni sistem kritike na naše diskusije su pozitivne, dok u raznim medijima koje finansiraju tajkuni, koji sebe nazivaju opozicijom ili delom opozicije, kritike su negativne i uvek usmerene ne samo protiv narodnih poslanika već i protiv potrebe da naš pravosudni sistem učvrstimo, onda ga modernizujemo i da ga približimo građanima, što je svakako jedan od prioriteta u radu Vlade Republike Srbije.Naravno, često se jave i oni koje ovde pomenemo, oni koji su u sukobu interesa, koji su istovremeno i sudije i članovi Udruženja, članovi upravnih odbora, nevladinih organizacija, gosti u političkim emisijama, oni koji zarad svoje pozicije, para ili uticaja igraju na dva koloseka, naravno ne mareći da li na taj način narušavaju ugled sudijske funkcije koju obavljaju ili čak dovode u pitanje odluke koje donose.Odredbe Zakona o sudijama po ovim pitanjima su jasne. Sudija ne sme biti član političke partije, niti politički delovati na bilo koji način, baviti se bilo kojim javnim ili privatnim plaćenim poslom, niti pružati pravne usluge ni davati pravne savete uz naknadu. Sa sudijskom funkcijom nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su suprotni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štete ugledu suda. Dovedena je u pitanje i nepristrasnost u donošenju odluka, jer šta ako je u predmetu u kome je on sudija član istog udruženja, punomoćnik stranke u postupku. Dovedena je u pitanje i nezavisnost, jer niko od nas ne zna da li finansiranje sudije kroz nevladinu organizaciju utiče na njegovo odlučivanje u konkretnim predmetima.Kolega Veroljub Arsić me je podsetio, na jednoj od prethodnih sednica je o tome govorio kako se jedan takav stručnjak odnosi prema narodnim poslanicima i Narodnoj skupštini, pa ću vas ja podsetiti šta je sudija Majić rekao. Kaže za Narodnu skupštinu, citiram - to je očigledno postalo jeftina zabava, pokazalo se da nema kodeksa ponašanja u Skupštini, itd. A zašto je to rekao?Osim što je nepristojan, ja bih rekla i vređa one koje biraju njegove kolege kažemo svoje mišljenje, da kažemo svoje mišljenje i o tome na koji način sudije rade svoj posao, ali da kažemo i svoje mišljenje i na koji način se odnose prema građanima i šta je to možda i šta bi trebalo menjati. Dakle, pre svega smo pružili ruku odavde sa ovog mesta, da radimo zajedno na popravljanju stanja u našem pravosudnom sistemu.Sa druge strane, postavljam pitanje - da li priliči sudiji Apelacionog suda da umesto da se trudi da u granicama svojih nadležnosti radi na popravljanju efikasnosti i ekonomičnosti postupaka, on insistira na tome kako smo svi bliži krahu pravne države? Da li smo mi krivi ili možda povredili kodeks, ako kao narodni poslanici komentarišemo nezavisnost i nepristrasnost, na koje su sudije obavezane zakonom, da vas podsetim. Dakle, obavezane zakonom. A da pri tom jedan sudija komentariše na koji način će narodni poslanici glasati ili kako bi trebalo da glasamo za neke predloge zakona. Podsetiću vas da je sudija Majić bio protiv tzv. Tijaninog zakona kojim se inkriminišu najteža krivična dela izvršena prema deci.Ako pogledamo šta je on uradio da se kod nas popravi stanje u pravosuđu, da se stavi akcenat na postojanje pravne države, koji je njegov doprinos kao sudije više instance suda koji preispituje odluke osnovnih sudova, daću vam jedan konkretan primer doprinosa srpskom pravosuđu. To je presuda kojom je oslobođen počinilac krivičnog dela obljube nad maloletnim licem, devojčicom koja je imala 13 godina, sa obrazloženjem da su polni odnosi sa decom kod pripadnika romske nacionalnosti prihvatljivi i kolike su štete nastale ili kolike su štete mogle da nastanu zbog donošenja takve presude zbog obrazloženja koje opravdava izvršenje teškog krivičnog dela sa aspekta sa aspekta prihvaćenosti u jednoj nacionalnoj manjini.Da li to znači da je položaj te nacionalne manjine u Srbiji gde su svi građani jednaki i gde ćemo se uvek truditi da svi građani i budu jednaki, ne samo loš već i osuđen na nipodaštavanje na pogrešnu primenu zakona ili na neravnopravnost? Da li to znači da je Srbija mogla da snosi posledice i finansijske prirode, ako bi neko pokrenuo postupak pred međunarodnim institucijama? Na kraju, da li bi to značilo da deca na podležu posebnoj zaštiti u našem pravnom poretku?Godine 2016. sudija Majić kaže - politika upravlja srpskim pravosuđem, 2021. godine kaže - opasne su veze političara i sudija. Kako bi bilo da se vratimo na period kada je on napredovao, da vidimo odnos između sudija i politike u to vreme?Ako pogledamo iz biografije sudije Majića, koja je dostupna javnosti, pa dajem sebi za pravo da je komentarišem, njegovo karijerno napredovanje išlo je od pripravnika u Tužilaštvu preko Prvog opštinskog suda u Beogradu, do napredovanja posle petooktobarske revolucije. Zvanje doktora nauka stekao je 2008. godine, a da utisak bude jači, odbrani njegove disertacije prisustvovala je i Snežana Malović, veliki reformator srpskog pravosuđa, kako je sebe tada nazivala i tadašnji ministar pravde.U

to je dobar primer odnosa politike i pravosuđa kada neko ko nema dana radnog staža u okružnom, odnosno sada Višem sudu, neko ko nije imao nijedan postupak po žalbi, preskoči mnogo svojih kolega, mnogo kvalitetnih kandidata koji ispunjavaju uslove i ode da

Oni su 1999. godine počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kada je svirepo ubijeno 80 ljudi, a zarobljeno 260 ljudi. Optužba je obuhvatala mučenja, silovanja, telesna povređivanja, ubistva i pljačkanja imovine. Zverstva su činjena prema Srbima i prema drugom nealbanskom stanovništvu.Sve

nezavistan od uticaja politike, on je zaslužio prošle nedelje i naslovnu stranu NIN-a i dve strane u kojima se naravno, pre svega žali na narod, na svoje kolege, na pravosuđe, na opasne veze ponovo između sudija i politike, iako to radi kao predstavnik jedne političke skupine koja u našoj zemlji sebe naziva opozicijom ili delom opozicije.Iznosi stavove koji su političke prirode i komentare koji i te kako rekla bih, dovode u pitanje njegov profesionalizam. Kada govorimo o tom profesionalizmu, ja se iskreno nadam da kandidati koje ćemo biratiu danu za glasanje, žele bar da odgledaju neku sednicu Narodne skupštine na kojima mi vrlo često govorimo i o njihovoj nezavisnosti i o efikasnosti i o svim drugim osobinama koje bi trebalo da budu osobine sudija koje će sprovoditi pravdu u našoj zemlji.Nažalost, prinuđeni smo još uvek da trpimo tekovine DS. To su ti kadrovi koji misle da su bogom dani da budu sudije, da su uvek pozvani da izraze svoju želju koju funkciju bi želeli da vrše. To su ti kadrovi koji misle da su jači od prava, pravde i zakona i koji misle da kao sudije imaju prava da koriste politički uticaj radi zadovoljenja svojih ličnih interesa ili interesa političke partije koja ih je za sudije ili tužioce predložila.U jedno smo sigurni, mnogo je vremena potrebno da se pravosuđe u punom kapacitetu vrati na pravi kolosek, da se oporavi od nazovi reformi i od ovakvih kadrova, između ostalog o kojima sam i danas govorila.Srpska napredna stranka je došavši na vlast preuzela i odgovornost i za pravosudni sistem i do sada smo pokazali da činimo sve što je u našoj moći da najpre postupci i procedure budu u skladu sa zakonom i da se sprovode u skladu sa zakonom. Osim toga, počeli smo da radimo i na infrastrukturi, na popravljanju uslova u kojima rade nosioci pravosudnih funkcija koji su ranije bili katastrofalni.Navešću primer, recimo, Kragujevca koji će dobiti savremenu palatu pravde na oko 25.000 kvadrata gde će biti smešteno 11 pravosudnih organa sa preko 800 zaposlenih, ali i primer Niša, gde će se u bliskoj budućnosti prvo Prekršajni, pa onda i Osnovni, Viši i Privredni sud preseliti u kompleks na prostoru kasarne „Filip Kljajić“ koja će biti renovirana i dograđena kako bi svi pravosudni organi bili na jednom mestu.Sudije mestu.Sudije dele pravdu, presuđuju i uspostavljaju ravnotežu kada je povređeno neko pravo, rešavaju sporove i donekle i poremećaje u društvenim odnosima i vrše važnu ulogu u funkcionisanju jednog demokratskog društva kakvo danas postoji u Srbiji.Mi smo sa predstavnicima pravosuđa na zajedničkom zadatku. To moramo da shvatimo i da prihvatimo, da obezbedimo da sudstvo bude nezavisno, nepristrasno i efikasno, pre svega kako bi građani Republike Srbije bili zadovoljni, jednaki pred zakonom u ostvarivanju svojih prava.Sudije, sa druge strane, moraju biti kompetentne, dostojanstvene, stručne, sa visoko razvijenim moralnim osobinama i određenim integritetom i o tome moraju da brinu sami, ali je i naša dužnost da brinemo o tome kada biramo u parlamentu sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju ili kada biramo predsednike sudova. Ugled svakog sudije čini ugled našeg pravosuđa kod nas, ali i u međunarodnoj zajednici i na svima nama je da o tome brinemo.Već sam mnogo puta u plenumu govorila o razlici u odnosu prema pravosuđu do 2012. godine i posle toga kada je SNS preuzela vlast. Danas želim da pomenem i neke druge oblasti. Svoje današnje obraćanje želim da završim rezultatima, jer to je ono što stoji iza predsednika Aleksandra Vučića, iza Vlade Srbije i iza svih nas koji smo delegirani od strane SNS da radimo, da gradimo Srbiju i da građanima stojimo na usluzi.S

da vode računa o svom zdravlju i o zdravlju sebi bliskih ljudi kako bismo uspeli zajedno da steknemo kolektivni imunitet i da sačuvamo zdravlje nacije. Previše je ljudi, složićete se, izgubilo život ili svoje roditelje ili svoje prijatelje.Ono što mi danas imamo jesu svi uslovi koji su nam potrebni da brinemo o svom zdravlju. Imamo respiratore, imamo lekove, imamo dve nove bolnice za četiri meseca, sada već neko vreme imamo vakcine, i to da biramo kojom ćemo se vakcinisati. Mislim da je pametno da svi građani to iskoriste kako bismo se što pre vratili normalnom životu u kome ćemo moći bez brige da se družimo i krećemo, ali i da damo svoj doprinos u očuvanju ekonomije i privrede.Meni je jasno da mnogi u ovom trenutku nisu zadovoljni. Već nam se čini da sve ovo sa epidemijom predugo traje. Mladi ljudi hoće u kafiće, vlasnici kafića i kafana hoće da rade, to je nešto najnormalnije, to je izvor prihoda za njihove porodice. Sve je to očekivano, ali vas pozivam da malo više pazimo, da nosimo maske, da držimo distancu, da se vakcinišemo, da pazimo jedni na druge kako bi broj zaraženih i preminulih bio manji.Mnogo manji.Mnogo toga je i do nas samih, ne krivim nikoga, niti kritikujem bilo koga, sve smo dali u sebi u borbi protiv nepoznatog virusa koji je neretko smrtonosan, ali uvek moramo bolje.Iza svih nas stoji država, stoji jak zdravstveni sistem koji se nije raspao iako je kao zdravstveni sistemi u celom svetu verovatno mnogo puta bio na ivici, stoje lekari i sestre koji su već godinu dana u skafanderima, stoji budžet Republike Srbije koji može da podnese gubitke, ali može, i pokazali smo da je moguće, da pruži i pomoć u vidu jednokratnih davanja pomoći privredi, vitaminima za penzionere, ali u isto vreme i nastavak izgradnje puteva, pruga, mostova, bolnica, itd.Zato vas sve molim da čuvamo ono što imamo da bi nam duže trajalo i da bismo imali osnovu za nove uspehe i rezultate, za bolju budućnost Srbije i svih nas u njoj.Nećete mi zameriti što sam iskoristila ovo javljanje da, eto, govorim i o nekoj temi koja nas tišti, kažem, zadnjih godinu i više dana i o kojoj moramo svakodnevno da mislimo iako svakoga dana mislimo i kako da popravimo situaciju koja se tiče naše ekonomije, naše privrede, pa i našeg pravosudnog sistema.Na samom kraju dozvolićete mi da se malo detaljnije pozabavim i kandidatima o kojima imamo prilike da danas govorimo. Ne bih želela da govorim o biografijama konkretnih kandidata, ali želim da navedem neke kandidate za koje predlažem osporavanje i predlažem da se posebno glasa o kandidatima. To su sledeći kandidati: za sudiju Osnovnog suda u Somboru – Jelena Kosović, za sudiju Osnovnog suda u Novom Pazaru – Munir Jusović i Aladin Madžović, za sudiju Osnovnog suda u Požarevcu Mirjana Lukić.Dakle, predlažem da se o ovim kandidatima posebno glasa u danu za glasanje. zahvaljujem vam se na pažnji. Zahvaljujem se ovlašćenoj predstavnici poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, ukoliko bude potrebe, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese odluke iz dnevnog reda ove sednice.Pošto u sistemu nema više prijavljenih ovlašćenih ovlašćenih predstavnika ili predsednika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Reč ima narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović.Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Takođe, na samom početku želim da svim muslimanima ovaj mesec Ramazan, koji je nastupio od sinoć, bude sretan i da ga ispostimo u rahatluku, miru, toleranciji i razumevanju svega onoga što poruke ramazana predstavljaju.Ono što je važno kada donosimo odluke o sudijama koje se postavljaju prvi put na određenu poziciju jeste činjenica da mi tek na osnovu procena i predloga trebamo formirati mišljenje o nečemu što će biti daleko sežnijih posledica po naše sudstvo i društvo u celini.Dakle, biramo mlade ljude, dajemo im šansu da se pokažu koliki su, da li su, u kojoj su meri profesionalci i u kojoj meri će obnašati nezavisno, časno, pošteno i stručnu poziciju za koju su konkurisali.Zato je vrlo važno da imamo što potpunije o svim ovim kandidatima koji su predloženi i da te slike jednostavno budu što je moguće preciznije kako bismo mogli oformiti mišljenje koje će na adekvatan način potkrepiti ili nam dati priliku da donesemo ispravnu odluku.Naravno, na ovom spisku je četvoro sudija koji se biraju na sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Novom Pazaru. Dobro je što je tih četvoro sudija na neki već prisutno u pravosudnom sistemu, da su prošli kroz različite obuke, da su već radili kao pripravnici ili kao pomoćnici sudija. Dakle, već su poznati široj javnosti tog kraja i njihova stručnost je na neki način već da, vrlo je važno da imamo taj kontinuitet i važno je da svi ovi mladi ljudi koji dolaze i koji trebaju da stupe na na ove pozicije zamene sve one ljude koji su na mnogo načina bili involvirani u političke, a neki nažalost i u neke druge procese koji nisu bili na opštu korist stanovništva, a vrlo često su nanosile štetu mnogim građanima u individualnom, ali i u kolektivnom smislu prilikom različitih vrsta koruptivnih radnji.Zato je vrlo važno da i ovoga puta budemo obazrivi prilikom izbora svih sudija, naravno i da budemo ti koji će dati šansu mladim ljudima, ali im uvek podvlačiti ovu da oni imaju priliku da izleče ovo društvo od raka rane korupcije, da izleče ovo društvo od svih drugih uticaja na sudstvo i da na taj način budu svetionici pravde, poštenja, dostojanstva i prosperiteta ka budućnosti. Hvala.

ona je ograničena obavezama i odgovornošću svakog pojedinca i to je ono zapravo što čini suštinu vladavine prava. Ne postoji idealan, savršen zakon, samim tim ne postoji ni idealan sistem, ali pre svega da bi zakon bio dobar on mora da se primenjuje, nedvosmisleno, jasno, jednak za sve. Na taj način stvaraju se jake institucije, a jake institucije čine jaku državu.I sud i tužilaštvo su državni organi i deluju u javnom, a ne u privatnom interesu. Sud je nezavisan i samostalan, dok je tužilaštvo samostalno, ali ne i nezavisno. Pravila po kojima postupa tužilac jasno su definisana zakonom i tu nema mesta improvizaciji. Tužilaštvo ne može da oslobodi ili da osudi, njegova najvažnija uloga je da preduzme krivično gonjenje okrivljenih lica. On ne sudi, već utvrđuje činjenice, prikuplja dokaze, rukovodi predistražnim postupkom. Tu dolazi do izražaja njegova ta zavisna uloga, jer u ovoj fazi veoma je važna operativna saradnja sa MUP-om, koja mora biti efikasna, konstruktivna, nesumnjivo jasna.Sada kada je država krenula u odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala naročito su značajne uloge tužilaštva, ali i policije. Važna i značajna vest i korak napred ka rešavanju u oblasti pravosuđa je svakako inicijativa o promeni Ustava. Skupštinski odbor za ustavna pitanja je pozvao predsednika Vlade na sednicu na kojoj će se razmatrati inicijativa promene Ustava u oblasti pravosuđa, za šta je svakako potreban jedan društveni konsenzus, kao i spremnost da se vodi dijalog i široka rasprava.Nisam želela da govorim o predlogu prestanka funkcije javnog tužioca, jer je u pitanju proceduralna stvar. Što se tiče izbora sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, smatram da je njihov izbor jako značajan, jer se mora imati u vidu da upravo u osnovnim sudovima najveći broj je krivičnih predmeta. Svakako, predsednici sudova su ti koji donose jasan sud detaljnom analizom koji su to kandidati najbolji i koji kandidati zaslužuju da budu izabrani sa liste. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Dubravka Kralj. Izvolite. **Dubravka Kralj** Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi sudija Pantiću, dame i gospodo narodni poslanici, prva tačka dnevnog reda o kojoj danas odlučujemo jeste prestanak funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu gospodina Dragana Lopušine i iskoristiću priliku da mu čestitam navršenje radnog veka, što je i razlog za prestanak funkcije. Apelovaću na njegove kolege da ga na adekvatan način isprate u penziju, naravno, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Želim mu da provede lepe penzionerske dane, a kao što je advokat Fila već rekao, ukoliko se odluči za bavljenje advokaturom i ukoliko bude primljen u Advokatsku komoru želim mu uspeha i na novom poslu.Što se tiče druge tačke dnevnog reda, odnosno izbora novih sudija, pročitala sam negde, čini mi se, u nekom od zvaničnih izveštaja, da je priliv novih predmeta povećan za oko 25%, dok dok rast ukupnog broja sudija dostiže nešto manje od 19%, što znači da proširivanje kadrovskih kapaciteta našeg pravosuđa nije u potpunosti usklađeno sa potrebama građana za sudskom zaštitom i zato smatram da je izuzetno dobro što u ovom skupštinskom sazivu veoma često na dnevnom redu imamo izbor novih sudija, za koje verujem da će ne samo time što će preuzeti deo posla, već i jednom posebnom ažurnošću i efikasnošću, koja se i može očekivati od novoizabranih sudija, doprineti efikasnijem radu naših sudova, kao i ostvarivanju prava naših građana na suđenje u razumnom toku, što je i uslov da bi se suđenje moglo smatrati pravičnim.Naravno, poručujem im da nakon stupanja na funkciju, ukoliko budu izabrani, sa svoje strane strogo poštuju procesne rokove i da uvek kada primete da ukoliko stranke opstruišu postupak i odugovlače ga, da koriste ovlašćenja koja imaju u pogledu procesne discipline, a sve to kako bi imovinskopravni sporovi bili završavani u razumnom roku, posebno porodični sporovi, radni sporovi, kako bi u razumnom roku nevini bili oslobođeni, a krivi osuđeni. Mislim da su to zahtevi pravne države. Ovo posebno naglašavam, ne samo zato što prekoračenje razumnog roka za okončanje postupka košta državu, već i zato što građani često kada čuju koliko postupci uglavnom traju, negde izgube želju da štite svoja prava. To je negde i opštepoznata stvar, ali zbog koje moramo unapređivati efikasnost suđenja, jer pravda mora biti mora biti dostupna našim građanima.Građani moraju da znaju da je suđenje u razumnom roku njihovo pravo. Podsetiću ih da je na snazi Zakon o zaštiti suđenja u razumnom roku, da uvek kada osete da je taj razuman rok prekoračen imaju pravo na podnošenje prigovora radi ubrzanja postupka, da imaju pravo na žalbu i ukoliko bude utvrđeno da je njihovo pravo povređeno, imaju pravo i na pravično obeštećenje. Najčešće je to naknada neimovinske štete, čini mi se da je iznos negde od 300 do 3.000 evra. Ovo govorim zbog građana koji sada gledaju ovu Skupštinu, eto, da ih podsetim na mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u zaštiti njihovog prava na efikasan sud. Tu je svakako i ustavna žalba koju mogu koristiti po okončanju postupka.Još jedna stvar koja je opštepoznata, a to je preterano dugo trajanje radnih sporova koji su inače po zakonu hitni, jer se tu rešava o egzistencijalnim pitanjima i oni se moraju prema zakonskom tekstu rešiti u roku od šest meseci. Mi hvalimo novosadski sud zato što je prosečno trajanje radnog spora pred njim dve godine, dok je u drugim sudovima prosečno trajanje oko pet godina i na tome se mora raditi.Hoću da kažem još jednu stvar na koju su u prethodnom skupštinskom sazivu socijalisti već ukazivali, a to je protivrečnost koja postoji između Pravilnika o vrednovanju rada sudija i Zakona o parničnom postupku. Čini mi se da prema tom Pravilniku sudija se ocenjuje kao izuzetno uspešan, odnosno da izuzetno zadovoljava kriterijume ukoliko najveći procenat svojih odluka donosi u roku od 30 dana, a ostale u roku od 90. Mislim da to nije u saglasnosti sa Zakonom o parničnom postupku koji kaže da je rok za izradu odluke osam dana, uz izuzetak u složenim predmetima gde je 15, možda bi tu trebalo izvršiti usklađivanje.U svakom slučaju, ne krivim i ne možemo kriviti za ta kašnjenja samo sudije. Pomenula sam da često i stranke doprinose dugom trajanju postupaka. Na prošloj sednici smo pričali o masovnim tužbama koje su opteretile sudove. Mislim da je najvažnije da je država tih problema svesna i zato mi je drago da su najavljene izmene Zakona o parničnom postupku koje bi trebalo da doprinesu efikasnosti suđenja. Najavljena su i informatička unapređenja u pravosuđu koja bi trebalo da olakšaju rad sudova, kao i komunikaciju građana sa sudovima, pošto učinilo mi se da elektronski podnesci u praksi baš i nisu zaživeli. Mislim da su to pozitivne stvari koje svakako moramo da da pohvalimo.Ono što je takođe neophodno da bi suđenje bilo pravično jeste i nezavisan sud i tu garanciju moramo jačati. U tom kontekstu su i predložene promene u Ustavu u delu koji se odnosi na sudove i javna tužilaštva. Dakle, taj predlog je od strane Vlade podnet Narodnoj skupštini takve promene su sa stanovišta evrointegracija i sa aspekta usklađivanja našeg prava sa pravom Evropske unije neophodne.Ja sada ne želim da prejudiciram konkretna rešenja, to će tek biti predmet diskusije, ali smatram da ne postoji niti jedan jedini razlog da mi u bilo kojoj oblasti, pa ni u oblasti pravosuđa, budemo ispod evropskog nivoa i ispod evropskih standarda, kada smo, evo, u trenutno najosetljivijoj oblasti, mislim na vakcinaciju, ispred. Pokazali smo da možemo.Svakako, smatram da najvažniji razlog zbog koga Ustav treba da se promeni jesu interesi naših građana i pravo naših građana na nezavistan i nepristrasan sud i da je neophodno eliminisati svaku mogućnost uticaja na sud i na njegove odluke.Ono što želim da kažem jeste da sa zahtevima EU moramo da budemo oprezni. Predsednik Narodne skupštine, Ivica Dačić, sinoć je u emisiji „Ćirilica“ i govorio o tim pokretnim ciljevima koje EU postavlja pred zemlje koje pretenduju na članstvo, u smislu da se zahtevi često menjaju, proširuju, postavljaju se novi i zemlje koje žele da postanu članovi jure ka njihovom ispunjenju, a od napredovanja u evrointegracijama ništa. O tome svedoči i primer Crne Gore, koja je uvela evro kao valutu, koja se učlanila u NATO, koja je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, uvela sankcije Rusije, eno, razrešava ministre čije se izjave ne sviđaju zapadu i mislim da su uradili sve škakljive poslove koji su od njih traženi, pri čemu ne vidim da su napredovali u evrointegracijama, a što je još gore, ne vidim ni da njihovi građani imaju benefite od toga.Ovo govorim zato što to treba da bude pouka nama, pouka da sve promene propisa koje se donose moraju biti u interesu naših građana, pa tako i promene Ustava moraju biti u koleraciji sa pravom naših građana na nezavistan sud i ići u smeru jačanja te nezavisnosti. Do tih ustavnih promena, uz postojeće ustavne mehanizme i uz postojeće garancije, sudije, posebno ove novoizabrane, kao i sudije koje su već na stalnoj sudijskoj funkciji, moraju da očuvaju svoju nezavisnost, jer znamo da nezavisnost ima dve dimenzije, ona nije samo institucionalna, već zavisi od personalnih svojstava moraju da ostanu otporne na svaku vrstu uticaja, podsticaja, da budu gluvi na svaku molbu, sugestiju, lobiranja i verujemo da su kandidati koji se danas biraju dostojni, stručni, osposobljeni, prihvatamo preporuku Visokog saveta sudstva

mi smo na stanovištu da nikakav politički uticaj na sudije ne treba da se vrši. Jedino što očekujemo jeste da slepo poštuju Ustav, zakon i sve propise koji obavezuju sve nas. Hvala vam.

kolege narodni poslanici, poštovani predstavniče Visokog saveta sudstva i poštovani građani Republike Srbije, danas je pred nama Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Kada govorimo o ovako važnoj temi i ovako važnoj funkciji, prvo što treba da napomenemo jeste da se sudije danas biraju u skladu sa zakonom u ovom visokom domu, da narodni poslanici imaju biografije predloženih kandidata i da uz biografije predloženih kandidata imamo mišljenje Visokog saveta sudstva o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za ovako važnu funkciju.Nezavisnost i nepristrasnost sudstva predstavljaju okosnicu vladavine prava i omogućavaju jednaku pravnu zaštitu za sve građane naše zemlje. Nezavisno sudstvo građanima pruža zaštitu prava i sloboda koja su im garantovana Ustavom i zakonima i zato je izuzetno važno ko obavlja sudijsku funkciju i na koji način to čini.Kada govorimo o pravosuđu, ne možemo a da se ne osvrnemo na katastrofalnu reformu pravosuđa sprovedenu 2009. godine, za vreme vlasti Demokratske stranke, zato što posledice koje je imala ta katastrofalna reforma osećamo i danas. Te 2009. godine reforma pravosuđa rezultirala je nezakonitim otpuštanjem preko hiljadu ljudi, 800 sudija i preko 200 tužilaca, koji su po mišljenju Visokog saveta sudstva bili nedostojni funkcije, a to znači da je hiljadu ljudi ostalo na ulici, bez posla,

To je rezultat reforme pravosuđa sprovedene za vreme vlasti Demokratske stranke.Jedini kriterijum za izbor sudija u to vreme bila je politička podobnost, ne nečija stručnost, ne nečiji kvaliteti, već politička podobnost, zato što su se sudije birale po opštinskim i gradskim odborima Demokratske stranke, po nahođenju visokih funkcionera.Nažalost, funkcionera.Nažalost, pravosuđe je samo jedan mali deo onoga što su oni uspeli da u unište. Uspeli su da devastiraju celu zemlju, pozatvarali su sve fabrike, uspeli su da bez posla ostave 400 hiljada ljudi i tako ovu zemlju dovedu do ivice propasti.

ulaže?Evo, dragi građani, došli smo do odgovora. Klupko se odmotalo i malo po malo, mi smo došli do 53 računa u 17 država na kojima Dragan Đilas ima 68 miliona dolara. 68 miliona dolara. To je teško i zamisliti takvu cifru od 68 miliona dolara. To su rezultati rada Dragana Đilasa. Znači, dragi građani, vaš novac je završio ne elitnim lokacijama, u poreskim rajevima, i u kapitalnim ulaganjima, ali ne u kapitalnim ulaganjima u škole, vrtiće, bolnice, domove zdravlja i auto-puteve već u kapitalnim ulaganjima Dragana Đilasa u stotine kvadrata nekretnina u krugu dvojke, u luksuzna putovanja i još luksuznije automobile.Na svu sreću Srbija danas ide pravim putem, a ne putem propasti. Dolaskom SNS na vlast započete su teške reforme i sprovede su teške ekonomske reforme koje su dale rezultate i zato je Srbija danas apsolutni lider u regionu. Srbije je uprkos korona krizi ne koja je zadesila samo Srbiju već je zadesila ceo svet, uspela da bude prva u Evropi u privlačenju direktnih stranih investicija, da ima najmanji pad BDP u Evropi. Uspeli smo da budemo među prvima u Evropi po broju vakcinisanih i da se izborima, ali lavovski da se izborimo za nabavku vakcina i te vakcine nesebično podelimo i sa Bosnom i Hercegovinom, i sa Severnom Makedonijom, i sa Crnom Gorom.Pored Gorom.Pored svega toga u budžetu imamo dovoljno novca da gradimo nove škole i vrtiće, nove parkove, imamo dovoljno novca da gradimo nove auto-puteve, nove domove zdravlja i nove bolnice.

verujem da je mišljenje Visokog saveta sudstva koje je priloženo uz biografije predloženih kandidata najiskrenija preporuka da će kandidati svoj posao, odnosno funkciju obavljati časno, pošteno, verno Ustavu i etičkom kodeksu sudija.Zato što, nažalost danas postoje sudije, koje se vrlo rado oglušuju o taj etički kodeks, vrlo rado se slikaju za naslovne strane časopisa, gostuju po emisijama na tajkunskim televizijama, a još se ređe bave dnevno političkim temama, dok na svom radnom mestu, u sudnici, donose skandalozne presude, o kojima smo imali priliku da čujemo, malopre od koleginice Žarić Kovačević.Na svu sreću, takvih sudija, danas zaista je malo u Srbiji, zato što većina sudija svoj posao obavlja časno i pošteno, a u veri da će i predloženi kandidati svoj posao, svoj poziv i funkciju obavljati u skladu sa svim moralnim načelima, u skladu sa Ustavom, zakonom, odgovorno, pošteno i časno.U danu za glasanje podržaću Predlog kandidata, kao i ostatak moje poslaničke grupe, Aleksandar Vučić – Za našu decu. Hvala vam. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Neveni Veinović.Reč ima narodni poslanik Milija

kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji.Inače, ovde u skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, izabran sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu.Ja sam uvek, kao i do sada govorio i podržavao predloge zakona, koje su bile interes svih građana Srbije, gde sam tražio da akcenat, poboljšanje života, uslovi života, svega onoga bude za one ljude koji žive na selu i od sela, koji žive na jugoistoku Srbije, koji žive i u rubnim područjima Srbije i ja očekujem da ćemo u narednom periodu svi na tome raditi.Današnjeg dana, kada govorimo o Predlogu ovih sudija, koji se biraju po prvi put, ja verujem u ispravnost donošenja ove odluke, zato što VSS, koji predstavlja uvaženi, gospodin Pantić, je čovek sa juga, iz Niša. Posebno pozdravljam sve vas, jer kada gledam vas, gledam i pošten rad i sve ono što je bitno da se radi u ime naroda i po zakonu i po Ustavu Republike Srbije.Mislim Srbije.Mislim da je ovo potrebno da uradimo. Svi oni podaci koje smo dobili o ovim kandidatima, to su odlični kandidati i mislim da ću za ovo sigurno glasati, zato što je to potrebno i zato što to iziskuje potrebu da se radi radi brže i bolje u interesu svih građana, da sudski procesi traju kraće, da to bude sve onako kako treba.Inače, ja ću pomenuti nekoliko stvari koje su bitne za nas, koji živimo u tim malim sredinama.Svedoci smo da veliki broj opština, koje nemaju sudove, ni osnovne sudove, nemaju sudske jedinice, nemamo čak ni sudeće dane, a imamo problema da veliki broj naših poljoprivrednih proizvođača, koji žive u našim selima, imaju potrebe da odu do suda.To sam i ranije govorio, to ću govoriti i sada, znači bilo bi dobro da u tim našim sredinama, jedan od takvih jeste i Svrljig, da se obezbede makar ti sudeći dani, da mogu naši ljudi, koji dolaze iz tih daljnih sela, nemaju prevoz, plaćaju taksi, i dođu do suda u Niš, ili neko drugo mesto, gde se nalazi osnovni sud i tamo ima se odloži ročište za neki dan, odnosno neki mesec.Tako oni, i ako su u veoma teškoj situaciji, oni oni toko još teže uspevaju da završe svoje poslove.Zbog toga vas pozivam, da u okviru svojih nadležnosti, zajedno za predsednicima sudova, da se omoguće ti sudeći dani i da se omogući lakši dolazak, naših sugrađana, gde nema osnovnih sudova, gde nema sudskih jedinica,

da ih zdravlje i sreća služe, i da budemo ljudi.Još jednom, ja ću glasati, kao poslanik, za predloge ovih sudija.Hvala još jednom. Zahvaljujem se, narodnom poslaniku Miliji Miletiću.Vreme vaše poslaničke grupe je potrošeno.Reč ima predsednik poslaničke grupe SPS, Đorđe Milićević.

druga se tiče našeg poverenja u odluku VSS, i mi to poverenje svakako imamo, tako da se apsolutno ne dovodi u pitanje naša podrška u danu za glasanje, kada je reč o obe odluke.Ono o čemu želim da danas govorim, jeste nekoliko stvari. Najpre, pravosudni sistem i vladavina prava jesu temelji svakako pravno uređene i demokratske države, kakva Srbija danas i jeste.Pravosuđe je jedan od prioriteta Srbije, na njenom evropskom putu, tako da je prateća primedba i kritike povremeno Evropske komisije, koje se iskazuju u godišnjem izveštaju o napretku Srbije, Vlada Srbije, usvojila, novu nacionalnu strategiju za razvoj pravosuđa i to za period 2020. do 2025. godine, a revidiran je i akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23. koji se konkretno tiče, pravosuđa i osnova prava.Nova strategija izrađena je upravo u skladu sa potrebama daljeg jačanja pravne države, boljoj dostupnosti pravde i većoj pravnoj sigurnosti, a istovremeno i ona je dokaz da je Srbija spremna da dalje implementira svoje zakonodavstvo, sa evropskim sa evropskim zakonodavstvom, odnosno da harmonizuje svoje zakonodavstvo, sa evropskim zakonodavstvom.Težimo da se još više približimo evropskim standardima. To približavanje se ostvaruje, kako kroz stvaranje dobrog pravnog okvira, tako i kroz praktičan rad pravosudnih organa i ujednačenu sudsku praksu koja omogućava jednak položaj svih pred zakonom. Dakle, zakon mora biti isti za sve.Pravosudni i javnotužilački organi svojim posvećenim radom, pre svega, stručnošću, dostojnošću, treba da obezbede jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima, unapređenju stručnosti pravosuđa, unapređenju transparentnosti i dostupnosti pravosuđa, kao i poboljšanje efikasnosti pravosuđa i naravno, institucionalno jačanje suda, što je takođe od izuzetne važnosti.Srbija se u svom procesu pristupanja EU, obavezala na sprovođenje važnih ustavnih reformi o kojima je danas bilo reči, čiji je cilj upravo jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, ali i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.Dakle, jedan od zahteva Evrope prema Srbiji kao pretendentu za punopravno članstvo jeste potpuno osamostaljivanje sudske grane vlasti.Reforme vlasti.Reforme pravosuđa u cilju jačanja njegove nezavisnosti i efikasnosti, predstavljaju prioritet u radu Vlade Republike Srbije, predstavljaju prioritet Narodne Skupštine Republike Srbije.Vlada je izradila predlog ustavnih reformi i ne bih da prejudiciram, kako je to i koleginica rekla, kako će izgledati, ali poslala ga je nadležnom odboru Narodne Skupštine.Podsetiću samo da je prošle nedelje održan sastanak ovde u Narodnoj Skupštini, kojem su prisustvovali pored predsednika Narodne Skupštine Republike Srbije, Ivice Dačića, i premijerka Ana Brnabić, i ministarka pravde Maja Popović i predsednici nadležnih odbora na kome je dogovoreno da se krene sa procedurom, kada je reč o ustavnim promenama.I da prosto ne bude zabune u javnosti, veoma često zbog neobaveštenosti, ali čak i zlonamerno neki nazovi, opozicioni lideri, pogrešno prenose ili interpretiraju javnosti informacije o ustavnim promenama, govoreći da se radi o promenama koje zadiru u preambulu Ustava.Dakle, to nije tačno. Jedine promene Ustava koje su za sada predložene, odnose se na pravosuđe, to je upravo smernica i ispunjenje zahteva EU, da se izbor nosilaca pravosudnih funkcija u svim fazama i za sve nivoe vlasti, vrši upravo unutar samog pravosudnog sistema.Dakle, bez učešća Narodne Skupštine. Ovo podvlačim, s namerom da građanima predočim, šta je stvarni sadržaj do sada predloženih Ustavnih promena, kako bi se izbegle javne manipulacije, od nekih opozicionih krugova, koji uporno nastoje da najavljene ustavne promene prikažu kao podelu vlasti i kao našu nameru da promenimo preambulu, kojom se definiše pozicija KiM, kao nerazdvojivog dela teritorijalnog integriteta Srbije.Pored depolitizacije pravosuđa i jačanja njegove nezavisnosti i u pristupnim pregovorima, vladavina prava jeste, i mora ostati jedan od ključnih ciljeva i to apsolutno nije sporno, kome težimo kao uređena i pravna država, kakva Srbija, danas ponavljam, i jeste.Kada govorimo o vladavini prava i kada govorimo o sugestijama koje dobijamo od strane kroz Izveštaj Evropske komisije, naravno imaju legitimno pravo da imaju svoj stav i mišljenje ali dozvolite im naše legitimno pravo kao predstavnika građana da u parlamentu imamo stav i mišljenje da ga iznesemo.Dakle, kada je konkretno reč o Briselskom procesu Srbija je ispunila sve ono što se od nje očekivalo. Ne postoji ništa što Srbija nije ispunila kao zahtev, kada je reč o Briselskom procesu, ali Srbija u Briselski proces nije ušla da bi bila potcenjena i ponižena, već da bi kroz dijalog došla do kompromisnog i pravičnog rešenja koji će biti prihvatljiv za obe strane, što se nije desilo u slučaju Prištine.Pored toga, trpimo kritike o vladavini prava u našoj zemlji, dok je ta ista vladavina prava narušena upravo u ovom procesu. I nije to šamar, kako bih rekao Srbiji, jer Srbija se pokazala kao pouzdan, siguran i stabilan partner u ovom procesu i to još jednom potvrđuje međunarodni kredibilitet Srbije. Dakle, obaveze koje Srbija prihvati ona ih i realizuje. Ovo je šamar Briselu i Evropskoj uniji, jer se čitav proces vodi pod pokroviteljstvom Brisela i Evropske unije.Sa

obima kontinuiranog političkog uticaja, kako su rekli, na pravosuđe i apelovali na Srbiju da reši nekakve afere koje ja danas ne bih navodio, osim što ću reći da se pominju slučajevi koje je država već razrešila tako što je pohapsila odgovorne, a sa druge strane vrlo interesantno, ne pominju neke ozbiljnije afere koje su u ovom trenutku aktuelne u Srbiji, koje su vidljive, aktuelne, koje su potkrepljene činjenicama i koje će, ubeđen sam dobiti epilog nadležnih organa i nadležnih institucija. Ne sudim, ali sam ubeđen da će doći do epiloga nadležnih organa i nadležnih institucija.Srbija, dakle, vodi beskompromisnu, odlučnu i ne selektivnu borbu protiv protiv organizovanog kriminala i korupcije, što jeste jedan od šest osnovnih principa i načela na bazi kojih je formirana i konstituisana Vlada Republike Srbije.Srbija je dokazala hrabrost i odlučnost i sve ono što je učinjeno u prethodnom vremenskom periodu, jeste jedan ozbiljan udarac upravo organizovanom kriminalu u Srbiji.Kada neko kaže da ne postoji politička volja, da, postoji politička volja. To se pokazuje delima, ne rečima i postoji jedna sinergija praktičnog delovanja onoga što čini Vlada, što čine resorna ministarstva, ali i normativnog delovanja, ono što čini konkretno Narodna Skupština Republike Srbije, recimo kroz usvajanje, za nas veoma važnog zakonskog predloga, a to je Zakon koji se tiče porekla imovine. Ne znam čemu nervoza kod pojedinaca kada je reč o ovom zakonu, ali mi smatramo da je to zakon od izuzetne važnosti i značaja.Dakle, nije na evropskim parlamentarcima da se mešaju u rad pravosudnih organa, kao ni da daje komentare, a pogotovo ne da protežiraju pojedine opozicione političke stranke, to je naše mišljenje i naš stav u datom je nezavisna država. Legitimitet ovoj Vladi i ovom parlamentu dali su građani na izborima, a ne Evropski parlamentarci jer to i nije njihov posao. Demokratija u Srbiji se ostvaruje na izborima i samo izbori mogu promeniti politički kurs Srbije.Srbija sebi nikada nije dala luksuz da komentariše slučajeve drugih zemalja, jer to predstavlja direktno kršenje prve i osnovne norme u odnosima među državama. Nikada se nije mešala u unutrašnja pitanja drugih država.Podsetio sam pre nekoliko dana, podsetiću to i danas. Kada govore o političkom pritisku na pravosuđe, konkretan primer predsednika Republike. na slučaju predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, kome je u januaru mesecu ove godine izrečena presuda da plati 200.000 dinara jednom, nazovite lideru opozicije zbog izrečene uvrede, zbog koga je navodno isti taj nazovite lider pretrpeo duševni bol. E, sada ja postavljam pitanje da li onda možemo da govorimo o bilo kakvom političkom uticaju na srpsko pravosuđe?Kada govorimo o stavovima evropskih parlamentaraca, govorimo o pravosuđu. Nalazimo se u Skupštini, a skupština je najviši organ zakonodavne vlasti, dakle mesto gde mi legitimno izabrani predstavnici građana razgovaramo o alternativama kako da dođemo do najkvalitetnijih zakonskih rešenja koje će biti u najboljem interesu građana, kada, recimo, evroparlamentarci insistiraju na dijalogu sa opozicijom kako bi se iznašla rešenja u korist poboljšanja izbornih uslova izbornog procesa, paradoksalno, stranke na vlasti su prve koje se na pregovore odazivaju, jer za nas dijalog nema alternativu.To smo pokazali i učešćem u razgovorima na Fakultetu političkih nauka sa predstavnicima pojedinih opozicionih političkih stranaka, nevladinim sektorom, pokazali smo i tokom prve faze međustranačkog dijaloga, dakle, pokazali smo da smo zainteresovani da razgovaramo sa svim političkim akterima da daju svoje mišljenje, iznesu svoje predloge ukoliko ti predlozi postoje, kako bi poboljšali izborne uslove koji vode ka većoj demokratičnosti izbornog sistema.Time je vlast dokazala da je otvorena za razgovore, ponavljam, da sasluša predloge, sugestije, bez obzira na poziciju u političkom spektru, za razliku od pojedinih predstavnika opozicije.Dakle, nije razgovor ako dođete na jedan od dijaloga, nazovite dijaloga, početak i kažete – ovo su 42 zahteva ili bojkot. To nije put da dođete do kompromisnog rešenja i da dođete do bilo kakvog rešenja, da razgovarate konkretno, barem o tih 42 predloga, to je ultimatum i to nije način da se vodi dijalog.Kako je Srbija implementirala skoro sve što je dogovoreno tokom međustranačkog dijaloga, jedina zamerka koju smo mogli pronaći svela se na to što su izborni zakoni menjani u izbornoj godini. godini. Dakle, mi smo tokom prve faze međustranačkog dijaloga kao rezultat te prve faze imali određenu agendu. Ta agenda je podrazumevala promenu izbornog zakonodavstva, ja mislim četiri

pa zar neko misli da je to išlo u prilog, recimo najvećoj političkoj stranci, trenutno u političkoj sceni Srbije. Naravno da nije. Ali, šta se želelo postići time da se napravi reprezentativan uzorak javnog mnjenja u parlamentu, da se omogući onima koji su u tom trenutku bili apsolutno daleko od tih famoznih 5%, da imaju svoje predstavnike u parlamentu, da imamo intenzivan dijalog u parlamentu i da politiku vodimo u parlamentu, a ne na ulici.To što je opozicija bojkotovala izbore, nije ušla u parlament, nije problem ni ove vladajuće koalicije, nije problem ni izbornog zakonodavstva, to je već njihov politički stav i njihova politička procena.Kada apeluju na Narodnu skupštinu da izbegava, kako kažu, govor uvredljive i zapaljive prirode i da se suprotstavi govoru mržnje, predstavnici Evropskog parlamenta treba da shvate da u vladajućoj koaliciji postoji odlučnost i spremnost da se razgovara o svemu, i to ponavljam po ko zna koji put.Stavovi evroparlamentaraca su ponekad nejasni, politički pristrasni, ali bez obzira na to opet se svaka njihova reč nekako uvažava.Maločas je koleginica govorila i ona je mlad poslanik. Ja ne mislim i u potpunosti se slažem sa stavom predsednika da mi i kada je reč o evropskim integracijama treba da komentarišemo druge države i da se mešamo u unutrašnja pitanja drugih država.Kada je reč o evropskim integracijama, Srbija je pokazala i odlučnost, i opredeljenost i vrlo jasno stavila do znanja da je strateški i glavni spoljnopolitički cilj upravo punopravno članstvo Srbije u EU. Tu odlučnost smo potvrdili i u parlamentu razmatrajući po prvi put u praksi izveštaj Evropske komisije u Narodnoj skupštini.Ali, znate kako, da li će taj proces biti uspešan i koliko će biti uspešan zavisi, pre svega, od jedne vrste… Podrazumeva jedno dobronamerno partnerstvo. Dakle, ne dvostruke standarde, ne dvostruke aršine, već dobronamerno partnerstvo.Naš put u EU, to je svima jasno, ne zavisi samo i isključivo od onoga šta Srbija čini i radi i onoga šta čine i rade institucije u Srbiji, zavisi od od ostalih članica EU i od njihovih odnosa prema našim vitalnim i nacionalnim i državnim interesima.Zašto sam rekao da se ne mešamo u unutrašnja pitanja drugih država? Zato što je Srbija u periodu pandemije pokazala šta je njena intencija, a to je mir, stabilnost, dobrosusedski odnosi i saradnja. Ovaj period pandemije, o kojem je maločas koleginica govorila, je pokazao snagu srpske politike. Ovaj period pandemije pokazao da je Aleksandar Vučić kao predsednik Republike neko ko je ujedinio region. Nije tu reč samo o više desetina hiljada vakcina koje su upućene državama u regionu. Donacija nisu vakcine, to je put ka pomirenju. Ne treba da loše govorimo jedni o drugima. Isuviše smo mali pojedinačno da bi bilo šta ostvarili i zato po ko zna koji put ponavljam da podržavamo stav predsednika kada kaže - jednim glasom zajedno pred EU, pred Brisel, pred svetske sile, jer to je način da dođemo do realizacije ciljeva koji jesu od interesa za čitav region.Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Đorđu Milićeviću.Reč ima narodni poslanik Dejan Kesar.Izvolite. **Dejan Kesar** Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas, kada govorimo o jakoj, nezavisnoj i modernoj Srbiji, svakako ne možemo a da ne govorimo o Srbiji koja ima nezavisno i objektivno pravosuđe, pravosuđe koje danas se nalazi u prostoru između granica Ustava i zakona, i koje je kao takvo usmereno na očuvanje pravnog poretka i zaštitu osnovnih ljudskih, građanskih i manjinskih prava.Svakako, kada govorimo o nezavisnom i objektivnom pravosuđu, ne možemo a da ne govorimo o sudijama i tužiocima koji su nezavisni od izvršne vlasti i koji svoje odluke donosi isključivo posle ovog i tužioci jesu, pre svega, nezavisni od izvršne vlasti i oni se biraju od strane Narodne skupštine, a kasnije i od strane Visokog saveta sudstva, ali ono što nikako ne smemo da zaboravimo jeste da se presude donose u ime naroda, logično sled tome jeste da ukoliko presude donosimo u ime naroda da mi narodni poslanici, kao legitimno izabrani predstavnici naroda, donosimo odluke koje možemo doprineti jačanju pravosudnog aparata, ali ne preko one crvene linije koje bi od strane mnogih bilo okarakterisano kao mešanje u nezavisnu treću granu vlasti.Danas razgovaramo od dve odluke. Jedna odluka se odnosi na izbor budućih nosilaca sudijskih funkcija, a druga se odnosi na prestanak funkcije višeg javnog tužioca u Smederevu.Kao i u ranijim sednicama kada smo govorili o izboru budućeg nosilaca sudijskih funkcija, tako i danas govorimo o novih 37 delilaca pravde koji su predloženi od strane Visokog saveta sudstva i to nakon sprovedenog zakonom utvrđenog postupka.Kao i ranije kada smo govorili o onim deliocima pravde, nadam se da će i ovih 37 delilaca pravde doprineti ažurnijem i efikasnijem pravosuđu.Pre svega, moram da kažem da to objektivnije i nezavisnije i ažurnije pravosuđe, pre svega, zaslužuju građani Srbije.Takođe, Srbije.Takođe, mogu da kažem da su ovi kandidati stekli potrebna znanja i iskustva kako na pravosudnoj akademiji, tako i obavljajući poslove sudijskih saradnika.Pre svega, ovo su kandidati koji su ispunili sve zakone propisane uslove i nadam se da će svoju sudijsku funkciju koristiti isključivo u daljem jačanju pravosudnog aparata.Nisam slučajno rekao „koristiti“, zato što se u poslednje vreme susrećemo sa slučajevima kada nosioci visokih sudijskih funkcija izlaze u javnost, šalju političke poruke i bivaju po potrebi političari.Pre svega, ono što svakako naučite na prvoj godini pravnog fakulteta jeste da je pravosuđe nezavisno, da su sudije nezavisne, da sudije ne ne mogu i ne smeju da budu članovi političkih stranaka i da nije moralno da sudije izlaze u javnost i komentarišu one teme koje imaju politički karakter.Sudije mogu da izlaze u javnost, to njima nije zabranjeno, ali to mogu da rade samo u specifičnim slučajevima, uz odobrenje nadležnih sudskih instanci i onda kada postoji obrazložen zahtev sudije zašto želi da izađe u javnost i da komentariše određenu temu.Čak i Disciplinski savet Visokog saveta sudstva je u jednom slučaju rekao da je prilikom istupanja sudije u medijima došlo do povrede člana 58. sudskog Poslovnika, ali očigledno je da sudija Apelacionog suda gospodin Majić ne haje za odredbe sudskog Poslovnika i zakona koje on primenjuje kao sudija Apelacionog suda.Zato bih sa ovog mesta želeo da poručim gospodinu Majiću da on, vršeći svoju sudijsku funkciju, vršeći sudijsku funkciju Apelacionog suda, treba da bude uzor mlađim generacijama studenata pravnog fakulteta, a da svojim integritetom doprinese da imperativ sudijske funkcije bude još jači za mlađe studente Pravnog fakulteta, ali očigledno je da to danas nije slučaj.Mi svi, naravno, imamo pravo na različite stavove i to pravo nam daje pravni poredak i Ustavom zagarantovano pravo na izražavanje i pravo na slobodu mišljenja, ali mi narodni poslanici ne idemo u sudove, ne idemo ispred sudova, ne komentarišemo sudske odluke i ne tražimo kako u određenom sudskom postupku pojedinac ili veće treba da odluči. Mi svakodnevno radimo na taj način da građanima Srbije, da mlađim našim naraštajima pokažemo kako se radi posao legitimno izabranih predstavnika naroda, a da taj posao radimo isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom.Ono što ne stoji u udžbenicima pravnog fakulteta, koji je gospodin Majić završio i koji sam ja završio, jeste da ne smemo da odlazimo u medije i da komentarišemo one teme koje nisu u našoj nadležnosti. Mi ne smemo da komentarišemo pravosuđe, oni ne bi trebalo da komentarišu politiku, ali to gospodin Majić skoro svakodnevno radi kako u štampanim medijima, tako i u određenim emisijama.Želeo bih gospodina Majića ovom prilikom da pitam kako to da 2009. godine nije komentarisao reformu pravosuđa nakon kojih je hiljadu delilaca pravde ostalo na ulici? U jednom svom nastupu je rekao da se pravosuđe nalazi u dubokoj krizi. Pa, gospodine Majiću, pravosuđe se nalazilo u dubokoj krizi kada su to isto pravosuđe reformisali Malovića, Mesarevićka i drugi čelnici Ministarstva pravde. To pravosuđe se nalazilo u dubokoj krizi kada advokati godinu dana nakon reforme nisu mogli da rade svoj posao, a morali su da plaćaju poreze od kojih vi i mi danas primamo plate.Zato plate.Zato želim ovom prilikom da vas pitam da li se vi stavljate na stranu reformatora ili se stavljate na mesto svojih hiljadu neizabranih kolega? Očigledno je da aršini i danas i u to vreme nisu isti zato što mnogi od vas u tom trenutku se nisu stavili na stranu hiljadu neizabranih delilaca pravde.Niko od vas nije digao glas zato što su ti ljudi bili okarakterisani kao nedostojni, ali očigledno je da vremena nisu ista i da ova tema vama tada nije bila popularna zato što niste mogli na njoj da zaradite političke poene. Možda, ukoliko to malo dublje sagledavamo, niste želeli da se zamerite onima koji su reformisali pravosuđe zato što ste napredovali iz osnovnog u apelacioni sud. Dva stepena ste napredovali, gospodine Majiću, a pravilo je bilo da se može napredovati iz stepena u stepen, odnosno, što bi bilo prirodno, da vi kao sudija opštinskog suda napredujete u viši sud.Ono sud.Ono što takođe moram da kažem jeste da je nas, gospodine Majiću, ta reforma koštala 11 milijardi dinara, ali ono što je najgore jeste da je ta reforma te sudije i tužioce koštala života, zdravlja i dobrih porodičnih odnosa. Zamislite da ste se vi našli u poziciji da okolina mora o vama da komentariše kao o nedostojnom sudiji.U jednom svom nastupu ste rekli da je vrlo opasno ukoliko postoji veza između pravosuđa i političara.

Očigledno, opet ponavljam, vama tad ta tema nije bila aktuelna, jer niste mogli da zaradite političke poene.Takođe, moram da vam kažem, želeli vi to da prihvatite ili ne, pravosuđe je danas objektivno nezavisno i nepristrasno. Danas se sudije ne boje da zbog svojih presuda budu premešteni u druge sudove ili da budu podvrgnuti novom reizboru.Godine 2009. pravosuđe je bilo podvedeno pod političke interese DS, onih

bajne i sjajne, 2009. godine se stvorilo nekoliko manjih opozicionih stranaka na čijem čelu su tadašnji funkcioneri, koji su zbog njihovih sujeta razbili tu DS. Znate šta Znate šta se tad dogodilo? Dogodilo se, odnosno i danas se događa, da se oni pozivaju na Ustav, zakon, međunarodne konvencije, da mole sve da se vrate na vlast, ali narod ih ne želi. Znate zašto ih ne želi? Zato što je video sve šta su radili u pravosuđu, zdravstvu, privredi. Narod zna da prepozna one koji se brinu za njihove interese, interese njihovih porodica i bolje uslove u pravosuđu, zdravstvu i privredi.Svi moramo da se složimo da vi, gospodine Majiću, imate političke aspiracije, i to naravno nije zabranjeno, ali na isti način na koji se sudski procesi vode u sudovima, politički procesi, politička debata se vodi ovde u parlamentu. Da biste bili politički činilac parlamenta morate da osnujete politički pokret ili političku stranku i da osvojite neophodan broj glasova da biste bili ovde u parlamentu, jer ne mogu ja iz parlamenta da budem sudija i ne možete vi, gospodine Majiću, da iz sudnice budete političar. To je ono što očekuju građani Srbije.Ukoliko se vi, kao što kažete u medijskim nastupima, zalažete za pravnu i legalnu državu treba da uradite sve ono što nisu uradili Malovićka, Mesarovićka i drugi članovi VSS kada su ruinirali pravosuđe. Zato želim opet da kažem - pravosuđe je prostor u granicama Ustava i zakona i ukoliko želite ova država ostane pravna, želeo bih da vas savetujem da ne koristite medije i medijski prostor i da sagledavate političke odluke i političke prilike iz ugla sudijske funkcije. Hvala. Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sad određujem pauzu u trajanju od jednog časa i sa radom nastavljamo u 15.00